да довършим разискванията по тази точка от дневния ред, по удължителния закон, но самото гласуване да го направим утре, в утрешното заседание. Благодаря, господин Василев. Има ли обратно предложение? Заповядайте, за обратно становище, госпожо Атанасова. Благодаря Ви, господин Председател. Ние от парламентарната група на ГЕРБ се противопоставяме на това предложение. Изразихме същото становище и на Председателския съвет, защото условието, което колегите поставят, е, да бъде обсъждана и гласувана декларация, която те са внесли, която според нас отново е противоконституционна, събрание за пореден път да взема противоконституционни решения. В този смисъл моето предложение е да продължим с обсъждането на Закона за удължаване на Закона за държавния бюджет

точката да приключи с приключване на обсъжданията, а гласуването по Законопроекта да бъде направено утре. Гласували

Гласували 199 народни представители: за 75, против 123, въздържал се 1. Предложението не е прието. Продължаваме с дискусията по Законопроекта. Господин Петров има думата – заповядайте.

Взимам изказване, провокиран от някои от изказванията на преждеговорившите, касателно направата на политически изказвания единствено по темата за приемане на Закона за удължаване разпоредбите на трите закона за държавния бюджет.

бих желал в изказването си да засегна и малко конкретика, и малко реални данни. Ще започна от 2020 г., тъй като тя беше първата година с така наречена ковид пандемия и насочване на средства за борба с нея. През 2020 г. правителството на ГЕРБ и така наречените Патриоти гласува бюджет на Здравната каса в размер на 4 млрд. 744 млн. лв. Какво прави правителството на ГЕРБ и Патриотите следващата година – 2021 г.? Увеличава този бюджет с около 700 млн. лв. до 5 млрд. 446 млн. лв. Защо увеличава със 700 млн. лв.? Защото увеличава за 2021 г. минималната работна заплата от 600 на 650 лв. и с това и размера на здравните осигуровки. Сега какво прави обаче правителството на Промяната на следващата 2022 г.? Сигурно ще Ви изненадам, като Ви кажа, че то прави същото нещо увеличава с нови 700 млн. лв. бюджета на Здравната каса до 6 млрд. и 50 млн. лв., впоследствие с актуализацията до 6 млрд. 116 млн. лв., и то, забележете защо – ами, защото увеличава отново минималната работна заплата с нови 60 лв. в случая и тя става 710 лв., тоест увеличава и здравните осигуровки. Та понеже някои тук преди малко се изказаха за модела на ГЕРБ, ето сега да Ви покажа, че това е реално моделът на ГЕРБ. Правителството на Промяната направи модела на ГЕРБ и се оправда, че това било реформа, и то, забележете, за 2022 г., в която се говореше все още за борба с така наречената ковид пандемия, за щети, за финансови разходи от ковид пандемията през предната 2021 г. Ето това е реформата и това е наливане на повече пари, които друг представител на „Продължаваме Промяната“ преди малко каза, че било нонсенс да се наливат повече пари в едно и също нещо без смисъл. Ето това е пример как се наливат повече пари в едно и също нещо без смисъл. Защото ефектът от тези увеличени нови 700 млн. лв. за 2022 г. мисля, че всички български граждани, които ни гледат и ни слушат, могат да си отговорят защо е така. Дотук говорихме за заложените бюджети за тези три последни години. Да поговорим малко и за това как се харчат държавните пари. Защото в университета в дисциплината „Финансово право“

Няма Отчета на Касата, внесен в Народното събрание за 2021 г . По информация в медиите такъв е приет само от Министерския съвет през месец септември, но ние не сме го виждали. При положение че не сме го виждали, от нас се иска сега да гласуваме да продължат да се дават едни пари за 2023 г., при положение че не знаем как тези пари са били харчени за цялата 2022 г., не знаем как са били харчени и за 2021 г. и имаме само един отчет, който не сме приели, за 2020 г. И без ние да знаем как са харчени тези пари, няма как да гласуваме те да продължат да се дават. Всичко останало, което се казва, че трябва да се направи в тази насока, за мен е една чиста демагогия, защото са важни конкретните данни. За съжаление, ако доживеем след две или три години с тези темпове, с които Касата внася своя отчет в Народното събрание, ако доживеем след две или три години да бъде внесен Отчетът за 2022 г., то тогава предполагам, че няма да има изненадани, че реално парите са харчени не така, както трябва, и че реално разходите надвишават приходите. В тази връзка ще Ви дам още един пример. По този отчет, който е внесен само в Министерския съвет – за 2021 г., при получени приходи от 5 млрд. и 900 млн. лв., разходите са, забележете, 5 млрд. 850 млн. лв. Тоест формиран е един положителен финансов ресурс само в размер на 50 млн. лв. С други думи, нека българското общество да знае, че за 2021 г. са изхарчени пари за здраве в размер на 5 млрд. 850 млн. лв.

този отчет евентуално дойде тук, не знам все още дали ще ги има „Продължаваме Промяната“, за да ги държим отговорни за това, което са дали като разходи за Здравната каса, и за това, което е изхарчено. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Петров. Има ли реплики? Заповядайте първо, доктор Тонев. След това – Цончо Ганев

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Петров! За много от нещата, които казахте, и добре подготвен с цифрите, сте прав. И тези цифри отварят някои теми, някои дискусии, някои въпроси. Имайте предвид, че традицията в залагане и изразходване на ресурси в бюджетите на Здравноосигурителната каса общо взето са едни и същи през последните 10 години. За да се наложи една сериозна промяна в изразходването на тези средства, трябва първо да се наложи една цел, една стратегия – в каква посока вървим. Има много примери в Европейския съюз на различни начини на бюджетиране, но за да се случи това нещо, е необходимо, първо, да има едно парламентарно мнозинство и преди това парламентарно мнозинство трябва да има една обща идея каква здравна система искаме да получим. За съжаление, колегите с икономическо и с юридическо образование виждат големите неща – колко пари, колко проценти, могат лесно да правят сравнение, но не успяват да намерят къде е философията на нещата. И ние, без да бъдем твърде критични, тоест по-скоро подавайки ръка и към Вашата парламентарна група, бихме могли да обсъдим всички тези пари, ако се променят, какво и какво късно последствие биха имали за нашата здравна система и за пациентите в България. Някои от нещата, които се предлагат, се предлагат просто защото звучат добре за ухото, приемете го като съвсем приятелски жест,

помислите и да посочите адекватното отношение на държавата България по отношение на един казус, който в началото на този дебат започна, но не се чу ясно и точно какви са реалностите. Реалностите са, че след дни за двайсти път в България стартира благотворителната кампания „Българската Коледа“ под егидата на българския президент. навечерието на Коледа отново всеки един от нас, гражданите на Република България, ще дарява пари, за да може да се лекуват деца, за да може да се осигурят адекватни нужни консумативи за българските деца, за да може да спасим за пореден път нечий живот. В същото време целогодишно има така наречените DMS кампании, събиране на SMS-и за лечение на деца в чужбина. На този фон в началото на дебата, господин Петров, някои от хората в тази зала си позволиха да обясняват как няма такова нещо и че нямало статистика. Много Ви моля, наистина да коментирате този въпрос, защото, когато се отпускат стотици милиони за Здравна каса, когато цялото това нещо с безумието да водим едни спорове тук дали да има пари за лечение на българските деца в чужбина, на този фон продължават кампании като „Българската Коледа“ и събиране на есемеси в държава, която се предполага, че като част от Европейския съюз е богата, просперираща и част от клуба на богатите. Това става в българската реалност и действителност. Иначе от тази зала е много лесно да даваме квалификации как няма такива деца. Има! Благодаря, господин Ганев. Трета реплика, господин Пандов, заповядайте. Имате думата. господин Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Господин Петров, няма да се съглася с Вас по два пункта. Първият е за това, че средствата на Здравната каса не е ясно как се харчат.

г. Този отчет за изпълнението е публичен, както и всички заседания и стенограми от Надзорния съвет на НЗОК. Тоест всеки един народен представител и Вие, ако искате, можете да се запознаете с тях. Тези отчети се проверяват и от Сметната палата на Република България, като за предходната година – говорим за 2021 г., няма констатирани нарушения. Това, че Народното събрание не успя да приеме Отчета, е поради това, че законовият срок за разглеждането – нормално Законът за отчета на Касата се разглежда есента, предходното Народно събрание беше разпуснато. Но не съм съгласен с Вас, че не се знае как се харчат средствата на Здравната каса. Който е искал, е можел да разбере. Следващата Ви тема, че бюджетът се харчи по един и същи начин всяка година. Трябва да припомня, че миналата година бюджетът на Касата беше разпределен по начин, който е много различен от предходните години. За първи път се даде превенцията и профилактиката – нещо, което години наред не се беше случвало. Случи се реформа в заплащането на извънболничната помощ. Ако предишните години се е увеличавало с между 5 и 7% възнаграждението на лекарите в извънболничната помощ, миналата година то беше повишено средно с 33%. Клиничните пътеки бяха повишени средно с 25% и с още 8% сега, в рамките на същия бюджет – нещо, което не се беше случвало предходните години, в бюджетите, които Вие споменахте. Тоест бюджетът беше разходван и разпределен по един начин, който даде възможност наистина, и което не се отрича и от Българския лекарски съюз и от лекарите, да се повишат възнагражденията. И тук аз не мога да се съглася с Вас, че разходването е по един и същи начин. относно това, че имало 2021 г. неизразходвани средства, обяснението е много просто – ковид пандемията и липсата на текущ нормален прием в болниците, поради това в края на годината за 2021 г. е имало този финансов резултат, както Вие го наричате.

Благодаря Ви, господин Председател. Извинявам се, че съм си записал част от изказванията Ви и ще ги чета, но просто когато говорим за бюджет за лечение, съм малко емоционален. На първо място, господин Тонев, казвате, че насоките са едни и същи по отношение на разходването на пари в бюджета на Здравната каса за последните 10 години и че е необходимо парламентарно мнозинство, за да се направи някаква разлика. Тогава да Ви питам: защо през 2022 г., когато имахте парламентарно мнозинство, не направихте такава коренна промяна? Защо направихте същото, което правеха ГЕРБ и преди Вас?! Нали то беше лошо, нали беше „моделът ГЕРБ“, нали не трябва да се наливат повече пари в едно и също нещо и че било нонсенс, както се изразявате Вие?! Защо го направихте тогава?! На следващо място, уважаеми господин Ганев, за съжаление, празнодумието и празните приказки, които се говорят от тази трибуна, добиват размери дотам, че българското общество събира все още пари за лечение на деца не само чрез платформи като DMS-и. Ако иска някой, може и в момента да отвори и да я види, но не искам да го превръщам това в политически инструмент. Държа да напомня, че ние все още събираме пари за капачки за закупуването на кувьози, защото държавата, която даде 6 млрд. 116 млн. лв. за Здравната каса за 2022 г., не е осигурила достатъчно кувьози. И Ви го казвам като седмаче бебе, което е лежало в кувьоз и доживот е маркирано от този кувьоз, който не е бил качествен, защото не виждам с лявото око 40 години вече. Защото държавата и тогава не е дала пари, а сега заради Вас продължава да не дава пари и се налага и аз да събирам капачки. А тук сте застанали една групичка и ми говорите, че се предлагали неща, господин Тонев, които били звучали добре за ухото. И за окото звучат добре и изглеждат добре за окото, за единственото ми здраво око, господин Тонев. Затова няма да подкрепим удължаването на Закона за бюджета на Здравната каса, защото не можете да разберете какво означава парите за лечение да се харчат както както трябва. И говорите, господин Пандов, че били повишени заплатите на медиците?! От два месеца стачкуват лекарите и сестрите в добричката болница. На тях ще можете ли да им го кажете?! Сметната палата била одобрила бюджета на Здравната каса за 2021 г. Да де, ама Сметната палата няма да дойде тук да го гласува този законопроект, който сега ни се предлага, нали така?! И сме можели ние да се запознаем с него. Да, можем да се запознаем, не трябва по надлежния ред да дойде тук и ние да го обсъждаме, и тези дискусии, господин Тонев, да, трябва да стават, но не и когато дойде време за гласуване и да приемаме решения, които са в ущърб на всички български граждани, мнозинството от които си плащаме

Аз сигурно ще Ви изненадам, като кажа, че да, нов бюджет трябва да има за 2023 г., но този нов бюджет трябва да бъде внесен от нов кабинет. Тоест трябва да има правителство, което да внесе необходимия бюджет. Защо би било вредно този служебен кабинет да внесе Проект на бюджет за 2023 г., защото в тази зала ще се разминем по отношение на процентите на икономическия растеж за следващата година, ние вече го направихме по време на консултациите едни с други. Служебният кабинет мисли, че ръстът на икономиката догодина ще бъде 1,6%, а ние по-скоро сме на мнението на БНБ, че ръстът ще бъде някъде около нулата, а колегите от Промяната смятат, че ще бъде много по-висок. Искам да Ви кажа няколко причини защо мисля, че този ръст ще бъде по-близо до нашия, отколкото до останалите прогнози. Тази 2022 г. наистина имаше много голям ръст на индустриалното производство и това не може да се отрече. Трябва да се отбележи, че този ръст ще се формира от три основни неща. Първо, производство на въглища и електроенергия. Рекордно производство за тази година, рекорден износ, непознат за всички години отпреди това. Износът на електроенергия ще достигне 12,5 тераватчаса. Като стойност това ще бъде 3,2 млрд. евро износ на електроенергия – нещо, което ние не сме виждали. В нормална година износът на електроенергия е около 500 – 600 милиона, за да направите сравнение, тази година износът ни ще бъде 10 пъти повече, отколкото друга година в номинално изражение.

като базовата година е 2019 г. Това означава, че емисиите въглероден диоксид след 2025 г. трябва да се равняват на 10,5 тераватчаса, което означава, че този износ от 12,5 тераватчаса ще стане или отражението на това върху икономиката на страната при сегашния номинален размер на БВП ще бъде около 4%, забележете, колеги, 4% спад на икономиката само от това. Втората причина за съществения ръст на индустриалното производство през 2022 г. са горивата. Изнасяме горива за Украйна. „Лукойл“ и групата „Лукойл“ „Литаско“ вероятно тази година ще направят продажби в размер на 12 милиарда, което е два пъти повече, отколкото нормална за тях година. На трето място, боеприпасите и военната продукция. Миналата година имахме половин милиард евро, а тази година ще имаме 3 млрд. евро, тоест 6 пъти повече боеприпаси и военна продукция сме изнесли. За съжаление, потенциалът за растеж на икономиката от тези три сектора е изчерпан. Защо е изчерпан? Защото те вече работят на 100% от своите производствени мощности, тоест няма как „Лукойл“ да произведе повече от 7,5 млрд. литра горива, защото при 7,5 млрд. литра гориво той работи на 100 процента. Няма как нашата енергетика да произведе повече електроенергия, защото тя вече работи на 100% от своите мощности. Същото е и за боеприпасите. От друга страна, 2023 г. на първо място, ни очакват по-високи лихви – вече няма евтини пари. Лихвите ще са по-високи, те ще растат и ще достигнат нива, които ние не сме виждали през последните 15 години. Това ще забави инвестициите в реалната икономика, ще пострада строителният сектор заради намаления обем на инвестиции от страна на правителството, но ще намалеят и продажбите, заради това че лихвите са високи. На второ място, европейските икономики ще отчетат спад. Прогнозата за 2023 г. за средния икономически растеж на Европейския но повечето от държавите ще бъдат в рецесия през 2023 г. Нашият основен партньор Германия очаква минус 0,1% икономически растеж. Знаете, че ние сме малка икономика, силно зависима от нашите европейски партньори и от износа в общността. На трето място, ако Китай отмени зиро ковид полюси, това ще осигури търсенето на газ, което ще увеличи драстично цените на всички енергийни ресурси, включително електроенергията и ще даде стимул отново за висок процент на инфлация. Ефектът „Лукойл“ не е за пренебрегване, защото, ако ние приемем предложението на колегите от ДПС, руският руският петрол да се ползва само в България и се стигне дотам, че те да намалят производството си наполовина, няма да говоря дори за това какво ще стане с цената на електроенергията, а по-скоро ще спомена, че тези 12 милиарда продажби, които са направили „Лукойл“, биха паднали на 6. Ако ние загубим 3 млрд. евро, това са отново 3 – 4% от БВП. Не виждам никакви основания за оптимизъм за развитието на икономиката на страната през 2023 г. и затова смятам, както и много други колеги, че е изключително важно да имаме бюджет за следващата година, но този бюджет трябва да е внесен от редовно правителство. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми народни представители! Разбира се, парламентарната група на „БСП за България“ държи да се спазва българското законодателство – например Законът за публичните финанси и да бъде внесен бюджет за 2023 г. от служебното правителство. Но въпреки разнопосочните сигнали, идващи от служебното правителство, че ще бъде внесен бюджет за 2023 г., имам предвид например срещата между президента и синдикатите след техните протести, такъв стана ясно, че няма да има. Затова във всички комисии представителите на парламентарната група на „БСП за България“ подкрепиха Законопроекта за продължаване на действието на разпоредбите на бюджетите с мисълта, че в рамките на това предложение биха могли да внесат разумни предложения, които да облекчат българите. публичното пространство и при предизвиканите изслушвания в Народното събрание от Министерството на финансите се твърдеше, че служебното правителство е разработило още два варианта с разчети за бюджетната рамка за 2023 г. Аз лично не съм ги виждал, но се твърди, че единият вариант е продължаване на действието на политиките и мерките от 2022 г. при дефицит 6,6% от брутния вътрешен продукт по консолидираната фискална програма, който се формира на база на запазване на всички политики, произтичащи от приетите нормативни актове. А вторият вариант е разработен при спазване на ограничението на фискалните правила за дефицита по консолидираната финансова програма, тоест залагане на значителни промени в приходите и разходните политики, но при дефицит до 3%. И двата варианта според служебното правителство са неприемливи, цитирам: „Политически и обществено неприемливи“. Едва ли?! Като гледам какво прави цяла Европа – средния дефицит – 4,6%; за Еврозоната – 5,1%; Испания – 6,9%; Италия – 7,2%; Гърция – 7,5%. Тоест налице е отказ от спазване на българското ни законодателство и по-важно отказ от политиките в подкрепа на българите във време на криза, започнати от редовния кабинет в по голямата си част предложени и реализирани в министерствата, ръководени от БСП. на финансите текстове са мотивирани и аргументирани с това, че служебното правителство няма право да предлага политики, които биха залегнали в изцяло нов бюджет. Не мисля. Законът за публичните финанси не прави разлика между редовни и служебни правителства и едва ли това са истинските мотиви на вносителите на това предложение. В текстовете е записано, че минималната работна заплата остава 710 лв., замразяване на достигнатите при редовното правителство нива, максималният осигурителен доход, замразяване на достигнатите пари от редовното правителство ниво, майчинство – замразяване на достигнатите при редовното правителство нива. Пенсии – увеличаване по едно правило, така наречено златно швейцарско правило, което всички вече признаха, че не е адекватно и не осъвременява адекватно пенсиите и генерира раздалечаване на отпуснатите назад във времето пенсии и новите. Подкрепата за уязвимите групи хора с увреждания, безработни, социално слаби и така нататък също замразени на тези нива, постигнати при редовното правителство, и още, и още, и още замразявания. В същото време отчитаме инфлация – 17,7%; ръст на основните хранителни стоки – 25%;

действие на служебното правителство осигурява възможност държавата да функционира нормално и без приет бюджет и без редовно правителство, в очакване на избори, и дава възможност на служебното правителство да се извинява за замразяване на социалните плащания с решението на Народното събрание и липса на редовно правителство, но е обществено неприемливо. Няма да има развитие на антикризисните мерки, на на мерките за повишаване на доходите и подкрепа за уязвимите групи. Едва ли това очакват българите в това трудно време на криза, непреодолени последствия от пандемия, война, инфлация. Очакват подкрепа от държавата, а няма да я получат или поне не в очакваните размери, очакват съпричастност, но едва ли. Страната ще остане финансово стабилна, но сметката ще се плати отново от най бедните и уязвимите, в това число и от хората на наемния труд, пенсионерите, уязвимите групи, хората с увреждания, майките и всички останали от тази група, а валутата, с която ще плащат, ще е лишения и трудности. за България“ ще направим преди второ гласуване нашите предложения, които да обезпечат политиките, отнесени към хората до съставяне на редовното правителство и респективно до приемане на редовния бюджет за 2023 г. Тези предложения няма да са популистки и няма да нарушават финансовата стабилност на държавата. Не е случайно, че инициирахме и проведохме срещи с останалите парламентарни групи предварително да обсъдим нашите, да чуем техните предложения, да стигнем до консенсус кое ще ни е приоритет, включително и от мерките в социалната сфера. Идеята ни беше, без да изпадаме в популизъм ,без да стигаме до наддаване, без да нарушаваме финансовата стабилност на държавата, да се обединим около приемливи за всички и отговарящи на възможностите на приходната и разходната част на бюджета мерки, които да бъдат подкрепени. Получихме разбиране и одобрение на по-голямата част от това, което прилагаме. Дали сме успели, ще видим при второто гласуване. Аз ще анонсирам част от предложенията. Минимална работна заплата 850 лв. и автоматичен механизъм при определянето ѝ; обезщетение за майчинство през втората година равно на минималната работна заплата 850 лв.; еднократна помощ при раждане на първо дете 500 лв., на второ – 1000 лв., на трето – 1500 лв.; еднократната помощ за майки-студентки в размер на 10 минимални работни заплати; еднократна помощ от 350 лв. за всички деца от I до IV клас в началото на всяка учебна година; безплатни учебници за всички от I до ХII клас; безплатни лекарства за децата до 14-годишна възраст; преизчисляване на пенсиите от 1 януари 2023 г., като процент за годините и месеците осигурителен стаж се умножат с коефициент 1,35 за всички пенсии; юли 2023 г. със средномесечния осигурителен доход за страната 2021 г. Това е накратко с мисъл за хората. Очакваме подкрепа. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Гьоков. Има ли реплики към това изказване? Не виждам. Давам думата на госпожа Ангова.

който имахме през тази година. Но нека да Ви върна на темата, уважаеми колеги, тук говорим за удължаване на бюджета, където има само дати, няма числа. Нека да видим, уважаеми колеги, как ще гласувате и да видим дали говорим само за безпринципна диалогичност при Вас, или за безпринципно бездействие. Цитирам Ви думите на господин Кирил Ананиев миналата година в същата процедура по удължаване на бюджета: „Това изказване го правя малко по-разширено, защото като човек, който е работил близо 40 години в Министерството на финансите, никога не съм си позволявал така да раздробявам бюджетния процес и по лъжичка да вкарвам нещата в Народното събрание. Не може на 1 януари да нямаш визия каква ще ти бъде приходната част до края на годината и срещу това какви разходи трябва да предвидиш.“ Ето защо нашата парламентарна група не може да подкрепи този бюджет.

Господин Председател! Госпожо Ангова, не мога да разбера защо казвате тези неща, при положение че много добре знаете, че ние имаме ясна, точна и последователна политика за всички безумия, които Вашето правителство направи. И това са фактите. Това състояние, в което се намира българската икономика, е заради всичко това, което Вие направихте или не направихте. Във всеки един от секторите, в които имахте досег, а Вие

Благодаря. Други реплики има ли? Не виждам. Госпожо Ангова, дуплика? Заповядайте, имате думата. Уважаеми господин Ганев, точно Вие да излизате, когато нито едно Ваше предложение в Бюджетната комисия не беше финансово обосновано, ми се струва доста безобразно. Също така популистките изказвания не мисля, че са удачни в този момент. Това, което искам да кажа, е, че няма нито финансова, нито икономическа криза. През 2021 г. имаме рекорден ръст на брутния вътрешен продукт, тази година имаме на индустриалното производство, така че просто прочетете първо и след това коментирайте. Но имам още нещо да кажа и това е всъщност, че причината, за да нямаме редовен, пълноправен проект на закон, изказана от министър Велкова, е, че нямало сформирано управляващо мнозинство в парламента. Искам да преведа за хората, които ни слушат, какво означава това. Това означава, че един министър не позволява актуализация на работната заплата, защото нямало сформирана коалиция. Удобно, че мандатите се забавиха, нали? Народните представители, госпожо Велкова, са застъпници за правата на хората, независимо дали са в управляващо мнозинство или не. Това ли ни казвате от служебния кабинет – че ако не сме се групирали, не можем да правим политики? Един министър, от една страна, прецизира разпоредби за данъчното облекчение за семейства с деца, които ние подкрепихме, а в следващия момент не позволява да ги увеличим. Пуска ни на червен светофар и ни казва: не, стоп, ще чакате, няма бюджет. Опашката от нуждаещите се хора обаче докога ще търпи това? И един министър удължава датите, казвайки, че служебен кабинет не може да прави политики, но всъщност прави политики, и това е политиката на вакуума, политиката на стагнацията и политиката на безтегловността. Благодаря Ви. Благодаря, уважаема госпожо Ангова. Сега думата има Мартин Димитров. Заповядайте, господин Димитров. Уважаеми господин Председател, господа и дами служебни министри, уважаеми колеги! Искам да Ви върна на сериозния разговор върху бюджета и върху основния риск, който трябва да управляваме съвместно парламентът и служебното правителство. Както казахме от „Демократична България“ и на Бюджетната комисия, основният риск е следният: Ако се приеме, колеги, удължаването на бюджета и се формира правителство, това удължаване няма значение. Това правителство, което се формира, може да си приеме редовен бюджет веднага, проблемът е изчистен. Ако обаче няма формиран кабинет, тогава влизаме в хипотезата, в която евентуалните избори са март, новият парламент – април, новото правителство – най-рано май, и както казах на Бюджетната комисия, до юни-юли ще бъдем с това удължаване. Попитах Министерството на финансите: в този сценарий къде са буферите? Защото фискалният резерв в края на годината ще бъде вероятно около 6 млрд. лв. и няма да има парламент, който да може да даде допълнително пространство, ако се налага. Тоест може да се наложи служебното правителство – това или друго, да кара с този бюджет до юни-юли месец. Това е съществен риск. Министерството на финансите ми отговориха, че те разчитат на доброто изпълнение в началото на годината. Само че това обичайна година ли ще бъде – 2023-а, и това достатъчно успокоение ли е за тази зала, за да подходим по този начин? Трябва да имаме по-големи буфери. Като минимум, ако остане този вариант, фискалният резерв трябва бързо да нарасне. Вие знаете как става това, докато лихвите още не са се повишили сериозно. Тоест буферите трябва да бъдат много по-големи. Чух тук един колега да казва как догодина, отсега било ясно, че растежът на икономиката щял да бъде нисък. Не е ясно, колеги. Не е ясно и трябва да знаем, че зависи и от нашите действия, и от нашите реформи или липса на реформи. Защото в последната прогноза на Европейската комисия за 2024 г. България се посочва като страната с най-голям процент, забележете, общи инвестиции към брутния продукт. Румъния е на следващо място. Да, това се дължи, ще кажете, на многото европейски фондове, които са концентрирани. До голяма степен е точно така, но това само по себе си е огромен потенциал. Тоест не трябва да се задоволяваме с твърдението – Европа отива на спад, тоест и България я чака същото нещо. Няма такова нещо. Ние трябва да направим всички необходими действия, включително през бюджетната процедура, за удължаване на растежа. Защото всички тези въпроси, които хората ни задават за по-високи заплати и пенсии, те възможни ли са без по висок растеж? Не, не са възможни. Трябва растеж на икономиката, за да има растеж на доходите, на всички доходи. В този смисъл са много важни реформите. Слушах днес много изказвания, нямаше фокус върху реформите. Сега ще Ви кажа за две реформи, които влизат в сила от 1 януари 2023 г., за които, между другото, както по определени теми критикуваме служебния кабинет, тук ще похваля министъра на финансите. Две ключови реформи. Едната е повишеният праг за регистрация по ДДС на 100 хиляди от 1 януари, за което знаете всички вероятно, но второто, за което не знаете всички вероятно, е, че на сайта на Агенция „Митници“ ще има платформа, която ще показва свободните капацитети в данъчните складове, за да може всеки да внася и да търгува с горива, за повече конкуренция и по-ниски цени. Подобни реформи са необходими, ако искаме растеж през следващата година. Оттам идва развитието – повече конкуренция, по-ниски цени на горивата, повече растеж на икономиката. Да, има други фактори, които не зависят от нас. Да, ще има

да разсъждаваме как влизаме в Шенген и в еврозоната, защото това е продължаването на реформите – влизане в Шенген и в еврозоната, тук се занимаваме с хартиена бюлетина и с антиреформи, тоест обратното – не искаме развитие напред, а мислим как да отидем назад. Защото, колеги, Шенген и еврозоната са следващите стъпки на въпроса, който Вие зададохте – как да имаме по-висок растеж през следващата година? Ами влизането в Шенген, колеги, дава по-висок растеж веднага. Защо? Без граници започваш да търгуваш. Търговията става много по-облекчена, много по-лесна, много по-мащабна, развитието идва веднага. Шенген значи по-висок растеж на икономиката. Цел ли е на това правителство и на този парламент какво правим в тази посока, какви мерки предприемаме? Няколко страни наложиха ограничение върху България, но истината е, че върху тези неща трябва да си фокусираме усилията, защото те водят развитие, те водят работни места, водят инвестиции, водят растеж на икономиката. Темата за еврозоната също така. Нека да видим несвършената работа от това Народно събрание и да я свършим в най-кратки срокове. Аз съм задал изрични въпроси към БНБ, към правителството, за да може, каквото зависи от нас, да е направено. Това също води до по-висок растеж на икономиката – по-нисък валутен риск, по-ниски транзакционни разходи, повече инвестиции, развитие, така че 2023 г., приближаването до еврозоната, не самото влизане, също носи по-ниски лихви, развитие на икономиката и повече инвестиции. Защото, вижте, пазарите усещат какво се случва. Те разбират какво става и когато имаш напредък и изпълняваш условията, това вече, вижте Хърватска, носи след себе си развитие и по-добри условия. Уважаеми дами и господа, ние от „Демократична България“ искаме да Ви кажем следното нещо: ако наистина искаме по-висок растеж на икономиката и повече доходи, по-добри условия за бизнеса, да се фокусираме на реформите. Независимо проблемите със създаване на правителство, независимо от всичко, което се случва в това Народно събрание, този фокус е възможен и зависи от всички нас. Следващата година Европа ще се раздели на две части – по голяма част, която ще има спад на своите икономики, и по-малка част, която ще продължи да расте. Къде искаме да бъдем ние? Нашият отговор е ясен – искаме да бъде от тези, които се развиват, защото за своето членство в Европейския съюз Румъния постигна два пъти повече конвергенции от България, хора. Румъния, от която искахме да се откачаме и разграничаваме – два пъти повече конвергенция, тоест догонване на европейските доходи. Два пъти повече! за да бъдем успешни, трябва да бъдем от тези, които в сложната ситуация на 2023 г., когато страните се разделят на две групи – спадащи и тези, които продължават растежа, ние трябва да сме от успешните, и това зависи от работата на това Народно събрание. Благодаря за Вашето внимание. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Димитров. Има ли реплики? Не виждам. Думата има Александър Иванов. Заповядайте, господин Иванов. господин Председател, уважаеми членове на Министерския съвет, уважаеми колеги! Намираме се в необичайна ситуация. Толкова е необичайна, че се намираме в нея втори път тази година. втори път тази година. За втори път на нашето внимание в рамките на една календарна година е внесен Закон за удължаване действието на държавния бюджет. И доколкото разликата с предходна такава ситуация съществува, е това, че тогава беше внесен Закон за удължаване действието на държавния бюджет от редовен кабинет. Ние тогава от ГЕРБ-СДС критикувахме именно тогавашната ситуация, когато имаше редовен кабинет на „Продължаваме Промяната“ с министър-председател Кирил Петков, министър на финансите господин Василев, които януари месец нямаха визия, имаха нужда от време, от анализи на ситуацията, за да внесат редовен техен бюджет. Но поне тогава щеше да има отговорност кой да носи последствията от политиките, които ще има в един редовен бюджет. И сега най-съществени критики към служебния кабинет, забележете, има именно от колегите, които тогава вкараха такъв законопроект – колегите от „Продължаваме Промяната“ и от БСП. И те упрекват служебния кабинет, че не решава проблеми и не инициира нови политики, които да решат инфлацията, инфлацията, която доведе тяхното управление в България: дойната инфлация спрямо еврозоната, рекордното обедняване на българските граждани, несправянето с кризите и пораждането на нови такива. Аз съм склонен тази зала да разглежда Закон за държавния бюджет на Република България, когато има редовен кабинет, сформирано редовно правителство. Бих предпочел такова правителство и такава коалиция да се сформира около разума и стабилността, която да даде предвидимост на българските граждани и бизнес за политиките, по които ще има поет политически и управленски ангажимент от редовно съставен кабинет. Тук лъч надежда ми дават думите на колеги от „Демократична България“, които, цитирам, казват: „Притеснителен е предизборният популизъм на някои партии, които искат да повишат разходите и така да издънят финансово държавата. Принципът им е яжте, пийте – държавата плаща.“ Към колегите от „Демократична България“ – именно такива партии са Вашите стари коалиционни партньори от „Продължаваме Промяната“ и от БСП. Не губя надежда, че в рамките на това Народно събрание може да се намери именно такава коалиция на разума, която да харчи насочено към най-уязвимите групи и да се повишават доходи, да има социално подпомагане, но това да е с ясен мандат на правителство, изразено в парламентарно мнозинство. Защото рискуваме от тези призиви от партии, които явно целят бързи избори, служебният кабинет да вкара един бюджет на вниманието на Народното събрание, който да бъде коренно прекроен от пленарната зала, и то в такива мащаби, които, колеги, дори ние сами не можем да подозираме – ще започне предизборно наддаване и смятам, че нито един от Вас, който мисли трезво, не би желал да изпадаме в подобна хипотеза. Виждаме резултата от предходното управление и доверието на кредитните институции, на международните финансови организации, които вече отпускат средства на държавата при изключително високи лихви, тоест държавата функционира със заеми, обаче заеми от порядъка на 6%. Това не смятам, че е устойчиво, не смятам да се подлагаме и да подлагаме държавната хазна и българските граждани, които в бъдеще ще трябва да обезпечават тези плащания със собствените си доходи. Ако внесе служебният кабинет пълноценен бюджет, базовият вариант чухме от министъра на финансите, че е при 6,6% дефицит, тоест предишното правителство е рекордьор по инфлация, по обедняване на българските граждани, а също така стана известно наскоро, че и по противоконституционни решения, които взимаше предишното парламентарно мнозинство. Затова, колеги, призовавам още веднъж, това не е идеалният вариант и аз не бих го подкрепил в ситуация, когато имаме редовен кабинет и политическо мнозинство, парламентарно такова, което да носи отговорност за тези решения. Нека да не започваме предизборните наддавания с тези призиви да се внесе пълноценен бюджет, а да нанесем най-малката щета и да осигурим нормалното функциониране на държавата и на нейните системи – системите на здравеопазването, системите на сигурност, на отбрана, като приемем Закона за удължаване на бюджета. И пак призовавам колегите от „Демократична България“, в тяхно лице, които призовават за фискална консолидация, за благоразумна фискална политика, да са по-настойчиви в търсенето на разговори и допирни точки с парламентарни партии и коалиции, каквато е ГЕРБ-СДС, именно в тази насоченост да се търси нещо устойчиво, което не застрашава функционирането на държавата. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Иванов. Има ли реплики? Не виждам. Последният записал се в списъка ми е господин Кирил Ананиев. Други колеги има ли, които искат да се изкажат? Две от групите нямат и време вече.

уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Василев, бих искал да затворя темата по отношение дали е аналогична ситуацията на удължаването на Закона миналата година и за удължаване на тазгодишния закон за 2023 г. Спомняте ли си датата 23 ноември? Това е датата, в която Вие заедно с коалиционните партньори започнахте един 40-дневен маратон в един софийски мол, за да може да стигнете до Вашата управленска програма и приоритети, в това число и бюджета. За съжаление, тогава не успяхте, тоест Вие имахте достатъчно време, за да подготвите проектобюджета за 2022 г., и то като редовно правителство. За съжаление, тази управленска програма не успяхте да я оформите, да я направите и до края на Вашия управленски мандат. Какво направихме тогава обаче ние? Под претекст, че новосформираната коалиция тепърва трябва да формулира ключовите приоритети, които да остойностите, ние подходихме професионално и приехме закон, с който се удължава действието на конкретните разпоредби на Закона за бюджета, Закона за бюджета на ДОО и на Националната здравноосигурителна каса за 2021 2021 г. Очаквахме, макар и по-късно да бъде внесен годишният Закон за държавния бюджет за 2022 г., който да предложи решения и промени, които бяха обещани на гражданите. В Законопроекта за държавния бюджет за 2022 г. не видяхме нищо такова, напротив, видяхме повече средства, но за доста вече действащи познати политики, политики на нашия последен редовен кабинет. В предложения бюджет не проличаха Вашите приоритети като правителство на Промяната. На въпросите ни тогава не бе отговорено, а просто бе заявено, че ще се подготви актуализация през месец юли, която да отразява коалиционните приоритети. Започнахме да бюджетираме на тримесечия, включително и с актуализацията. Сърцето на актуализацията бяха антикризисните мерки – очаквани, но доста забавена реакция на базата на икономическите процеси и последствия, в това число и войната в Украйна. Коригираният бюджет отново не поднесе нищо ново на очакващите промяната, в него бяха пропуснати ключови сектори – регионална политика, образование и наука, земеделие, здравеопазване, социална политика, общини, вътрешен ред и сигурност, вероизповедания. Наложи се този бюджет да бъде прекроен тук в тази зала от нас. В условията на растяща инфлация приехме мерки за подкрепа на хората и на бизнеса. И забележете – без да нарушаваме дефицита на бюджета. Днес обаче нека да се върнем към Закона, който разглеждаме за удължаване на трите бюджетни закона за 2022 г. Нашата парламентарна група приема мотивите на служебния кабинет, че не е целесъобразно и възможно той да се ангажира с внасянето в Народното събрание на проект на бюджета за 2023 г. и вижте защо, господин Василев. Съгласно Закона за публичните финанси проектобюджетът задължително се съпровожда със средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023 – 2025 г., нещо повече, средносрочната бюджетна прогноза представлява мотиви към проектобюджета, в нея се отразяват приоритетите, политиките, основните допускания за развитие на икономиката, както и целите на фискалната политика за тригодишния период. Освен това към Проекта на закона за държавния бюджет се прилагат и програмните бюджети на първостепенните разпоредители с бюджет. Това поставя в невъзможност служебното правителство, мотивирайки се, че основните ангажименти на служебните правителства е да организират провеждането на честни избори, да осигурят текущата организация и функциониране на публичната администрация и на публичния сектор, както и да се справят с текущите кризи и проблеми на българското общество. Тази технология не е безспорна в контекста на разпоредбите на Закона за публичните финанси, но в конкретния случай изглежда по-скоро разумна. Според нас редовен бюджет трябва да бъде внесен от редовно правителство, което има своята управленска програма, което ще носи своята политическа отговорност за нейното изпълнение, както и за постигане в средносрочен план на фискалните правила, определени в Закона за публичните финанси и Пакта за стабилност и растеж. Освен това не бива да забравяте, че средносрочната бюджетна прогноза е в основата на разработването на конвергентната програма, изключително важен документ, който изпращаме в Европейската комисия. Но да се върнем към днешната ситуация и резултатите от предвидените срещи, проведените срещи с „Продължаваме Промяната“ и „БСП за България“. От техните предложения се убедихме, че двете политически сили нямат никаква реална представа за състоянието на държавните финанси и популистки, като пред нови избори предложиха допълнителни разходи между 5 и 7 млрд. лв. от „Продължаваме Промяната“ и близо 5 млрд. лв. от „БСП за България“. Не забелязах никаква тревога при тях, че при продължаване дори само на действието на политиките в бюджета за тази година, 2023 г. ще завърши с дефицит от 11 млрд. лв., или 6,6% от брутния вътрешен продукт, поемане на нов дълг от 15 – 16 млрд. лв., ако има кой да ни го даде, разбира се, и то при висока цена на дълга, и това ще трябва да се случва във всяка една от следващите три години. С Вашите нови предложения, при равни други условия, всяка от трите години ще завършва с по 16 – 18 млрд. лв. бюджетен дефицит и дългово финансиране над 20 млрд. лв. и незнайно как още следващата година според Вас, „Продължаваме Промяната“, ще завършим с 3% бюджетен дефицит. Това говори за некомпетентност, непознаване на бюджетния процес, умишлено тласкане на страната към разпад на системата на публичните финанси и финансова дестабилизация. Беше направен опит от Вас, господин Асен Василев, да обвините Министерството на финансите в грешна прогноза за икономическия растеж, да заблудите народните представители в Комисията по бюджет и финанси за предвиждан от Вас нереалистичен растеж на брутния вътрешен продукт и оттам за постигане на значителен ръст на данъчните приходи, които са неосъществими. Вашето правителство за една година не успя да формулира трайни, категорични приоритети, които да бъдат устойчиви и ефективни и за обществото ни, и за бюджета, затова у мен будят недоумение обвиненията за бягство от отговорност. Призивите за внасяне на Проект на закон за държавния бюджет от служебния кабинет, чиято функция начално не е формулирана да формулира дългосрочни политики и ангажименти. Защо не е вярна Вашата прогноза, господин Василев?

„Продължаваме Промяната“ не взима предвид тези ревизирани данни, а определят реалния растеж за 2022-а и като ползват доста отдавна публикуваната прогноза на Международния валутен фонд, може би, защото тя е най-оптимистична в сравнение с прогнозите на други институции: Българската народна банка – 0,1%, Европейската комисия – 1,1%, ОИСР – 1,7%, Рейтинговата агенция „Стандарт енд Пуърс“ – по малко от 1%,

Автоматично използване на прогнозата за инфлация, неизчисляване на номиналния растеж не е коректно, тъй като за тази цел се използва общият дефлатор на брутния вътрешен продукт, а инфлацията на потребителските цени е един от неговите компоненти. Този подход да се използват оценки на различни институции по отношение на отделни индикатори издава желание за изкуствено завишаване оценките на брутния вътрешен продукт. През второто полугодие на 2022 г. се прогнозира растежът да се забави и за цялата година да бъде 2,9%. Влошеното външно търсене ще ограничи нарастването на износа през 2023 г., а растежът на брутния вътрешен продукт ще се забави до 1,6% според Министерството на Нашите очаквания за забавяне на икономическата активност в основните търговски партньори на България вече се потвърждава и в публикуваната на 31 октомври първа оценка, господин Василев, на Евростат за икономическия растеж в Европейския съюз и еврозоната през третото тримесечие на 2022 г. Спрямо същото тримесечие на предходната година реалният растеж на брутния вътрешен продукт на Европейския съюз се забавя с близо 2 процентни пункта от 4,3% на 2,4%. Във връзка с горната прогноза по-високата база през 2021 г. по отношение на брутния вътрешен продукт не предполага продължаване на тази тенденция при равни други условия и следващите периоди както като номинални стойности, така и растежи. Това се потвърждава от номиналното и реалното нарастване на брутния вътрешен продукт през първото полугодие на 2022 г. Освен това винаги сме имали предвид тримесечни сезонно неизгладените данни на брутния вътрешен продукт пред изгладените данни като по-добър индикатор за очертаващата се годишна стойност. Използваният от „Продължаваме Промяната“ подход води до погрешния извод, че брутният вътрешен продукт за 2023 г. ще е по-висок с 30 млрд. лв. спрямо този за 2022 г., приет с актуализацията на бюджета. На тази база автоматично и отново погрешно се прави оценка за по-високи данъчни приходи с около 11 млрд. лв. Повече от десет години, господин Василев, работихме за стабилността на публичните финанси и няма да позволим с лека ръка да сложите кръст на всички тези усилия. Досега не е имало министър на финансите, който да обвини в неистина или некомпетентност експертите на Министерството на финансите. Те не изпълняват политически поръчки. Не се подигравайте с техния капацитет, а се учете. Опитайте се да научите и нещо полезно от професионалистите тук, в залата, които са работили бюджет и ще продължават да работят бюджет. От изложеното по-горе и имайки предвид нестабилната политическа среда, ние ще подкрепим приемането на удължителния закон до избора на редовен кабинет, кабинет, защото с удължителния закон се гарантират финансирането на всички социални помощи и плащания, размерите на които са определени с трите бюджетни закона за 2022 г., постигна се правна сигурност и гарантиране правата и законните интереси на българските граждани и българския бизнес за прилагане на специалните закони до приемането на Закона за 2023 г. В същото време това ни дава възможност парламентарно представените политически сили да седнем на масата на преговорите, да изготвим един общ документ с най-важните и неотложни политики и приоритети, който да стане основа на програма за управление на едно редовно правителство, и да направим коалиция на разума.

гласуване Закона, а пък след това между първо и второ четене ще си предлагаме каквото си искаме. Поне Вие трябва да сте прочели – поне Вие, чл. 119 от Закона за публичните финанси, където е казано, че не се допуска извършването на разходи или поемането на задължения, които влошават салдото по консолидираната фискална програма, освен в случаите, когато по предложение на Министерския съвет не тука, по предложение на Министерския съвет Народното събрание е приело съответни изменения и допълнения в трите закона. И втората алинея не се допуска започване на програми или проекти, разходите, за които не са предвидени в Закона за държавния бюджет и другите два закона. не мисля, че може да създадем хаос между първо и второ четене. По-добре да мислим за редовно правителство, което да има своя програма и да носи политическата отговорност през целия процес на управление. Благодаря. (Ръкопляскания

си мои разбирания и виждания. Аз ще изразя несъгласие с Вас в частта, която Вие мотивирахте през цялото време, че не е работа на едно служебно правителство да прави бюджет, а то беше като лайтмотив в цялото Ви изказване. Моля да обясните къде в Закона за публичните финанси се прави разлика между служебно правителство и редовно правителство? И там наистина с право не се прави разлика, защото аз ще направя аналогия например с едно редовно правителство в последната година от мандата си – например като ГЕРБ 2021 г., Вие направихте през 2020 г. бюджета за 2021 г., въпреки че не знаехте, че може и да не управлявате. Със същите Със същите мотиви може да кажем за последния мандат на всяко едно редовно правителство, че няма право да определя дългосрочната рамка за три години напред, да поставя политики със своите виждания в това.

Като приключим тази процедура, ще Ви дам думата. Няма други реплики – заповядайте, господин Ананиев. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Гьоков, Вие знаете, че страшно много Ви уважавам, защото много време сме работили заедно, споделяли сме трудни и лесни моменти. Разбира се, че в Закона за публичните финанси няма разграничение между ангажиментите на служебно и на редовно правителство. Аз затова казах в моето изказване, че това решение, което взимаме днес, е малко спорно, но за сметка на това считаме, че на този етап, в тази ситуация, е по-разумният вариант. Аз все пак живея с мисълта, че този удължителен закон няма да действа продължителен период от време. Надявам се, че Вие и целият български народ иска да намерим общите допирни точки, общите приоритети, общите политики, от които имат нужда и хората, и бизнеса – да направим едно редовно правителство, което да поеме своите ангажименти, което да се отчита пред гражданите и дай боже, да завърши цял

Благодаря, господин Вигенин. Тъй като името ми беше споменато няколко пъти, искам да направя

както и заявих, при приемането и на редовния бюджет, и на двете актуализации, които бяха приети в тази зала, докато аз бях – един път, служебен министър на финансите, втори път – министър на финансите в правителство, което вече беше в оставка без мнозинство, изключително отговорно е да се внесе бюджет в тази зала и този бюджет всъщност да бъде гласуван. Да, поема се риск за това залата и мнозинството, или мнозинствата, формирани в нея, да се държат сравнително разумно, но те се държаха разумно. Имаше и големия лост, който един финансов министър – служебен или не, притежава, внасяйки бюджет в тази зала, който е, че парламентът няма право да променя дефицита, което ограничава възможността за всякакви видове популистки натрупвания на политики. Най-важната причина обаче защо този риск трябва да бъде поет е, защото политика на стабилна бедност е във вреда на всички български граждани и на държавата. Отговорната политика е политика, която залага антикризисни мерки, залага мерки за бизнеса и тези мерки не могат да бъдат спрени просто защото някой го е страх какво ще се случи в Народното събрание. Това не е обяснение, господин Ананиев. Не може да бъде обяснение. И Вие току-що прочетохте Закона за публичните финанси, който казва, че парламентът не може да приема програми, които са финансово необезпечени в бъдеще. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Господин Василев, времето Ви свършва, пък и не е точно лично обяснение. такава програма за F-16, но по-важното е, когато кабинетът нарушава Закона за публичните финанси, Вие наистина ли очаквате, че парламентът ще го спази? (Ръкопляскания Почти не смея да питам за други изказвания, но закривам дискусията и преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване на първо четене Законопроекта за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. Моля, режим на гласуване.

режим на гласуване. Гласували 219 народни представители: за 127, против 2, въздържали се 90. Предложението е прието. Не чувам призиви за прегласуване, така че преминаваме към следващата точка. Не съм сигурен дали е тук вече премиерът, ако можем да проверим.

Александър Пулев на въпрос от народния представител Десислава Атанасова; - служебния министър Асен Меджидиев на въпрос от народния представител Антон Тонев…

в края на заседанието. Така че три часа ще бъде контролът. Продължаваме нататък. Писмените отговори от: - служебния министър Асен Меджидиев на въпрос от народния представител Антон Тонев; на два въпроса от народния представител Васил Пандов; Пандов; - служебния министър Велислав Минеков на въпрос от народния представител Венцислава Любенова; на въпрос от народния представител Димитър Пашев; на въпрос от народния представител Йордан Терзийски;

на въпрос от народния представител Златан Златанов; въпрос от народния представител Надежда Йорданова; и въпрос от народния представител Христо Терзийски; Терзийски; - служебния министър Крум Зарков на питане от народните представители Стоян Тасклаков, Ангел Георгиев и Десислава Георгиева; - служебния министър Никола Стоянов на въпрос от народния представител Корнелия Нинова; Корнелия Нинова; - служебния министър Росица Велкова-Желева на въпрос от народния представител Мартин Димитров; и на въпрос от народния представител Снежана Апостолова; Апостолова; - служебния министър Росица Карамфилова-Благова на въпрос от народния представител Александър Дунчев; два въпроса от народния представител Димитър Найденов; въпрос от народния представител Младен Шишков; и въпрос от народния представител Николай Костадинов; Костадинов; - служебния министър Сашо Пенов – на четири въпроса от народния представител Николай Денков; - служебния заместник министър-председател и министър Христо Алексиев на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев; Мирчев; - служебния министър Явор Гечев на питане от народния представител Ализан Яхова; на три въпроса от народния представител Александър Дунчев; на въпрос от народния представител Петър Петров; на въпрос от народните представители Стоян Таслаков, Маргарита Генчева и Даниел Петров. Ще дам десет минути – максимум обаче, прекъсване. Всеки момент очакваме да дойде министър-председателят, така че, моля да не напускате района на залата.

Уважаеми колеги, продължаваме с парламентарния контрол. Първата група въпроси е към служебния министър-председател господин Гълъб Донев. Първият въпрос от народните представители Георги Свиленски, Иван Ченчев и Христо Проданов относно извършената от областния управител на област София продажба на имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. София, бул. „Драган Цанков“ 25А. НИКОЛАЙ НАНКОВ

Ще бъда бърз с една кратка процедура. Тя е към Вас, господин Председател. Ще Ви помоля като заместник-председател на Народното събрание, като председателстващ сегашното заседание да се обърнете към служебния министър на регионалното и да изискате от него да отговори на зададен от нас с колежката Петя Аврамова въпрос, на който сме искали писмен отговор, тъй като на въпроса, който сме задали – аз ще Ви го оставя, от 10

в какви работни групи по тази тема са участвали представители на ДНСК и какви са позициите, които са защитавали, изготвили ли са указателни писма и други подобни становища в периода от май 2021 г. до 1 ноември 2022 г.? 2022 г.? Изискали сме всички тези документи да ни бъдат предоставени в писмен вид – копия от доклади, становища, протоколи от работните групи за посочения период. Нищо подобно не получаваме. Получаваме отговор, че

каквото е нашето право, разбира се. Защото имаме информация вече от няколко източника, че в ДНСК в момента общо взето се извършват нецелесъобразни действия. Документите, които ние изискваме, под една или друга форма не казвам, че се унищожават, но се потулват. Затова може би не ни биват предоставени с колежката Аврамова, а се готвят различни от тях по същите казуси и може би днес от едно изказване на колегата Настимир Ананиев пред журналистите получаваме и отговор на въпроса защо се крият от нас. Той явно е виждал тези документи, виждал е тези доклади, които се готвят понастоящем. Не, ние искаме онези, които сме задали във въпроса си и наистина се обръщам към Вас да ни бъдат предоставени. Благодаря Ви, господин Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ Нанков. Кой ще зададе първия въпрос? Господин Ченчев, заповядайте.

намирисва – намирисва! – и тук Вие трябва да ни отговорите как е защитен държавният интерес, защото отвсякъде по този случай лъха на корупция ли е, кражба ли е, Вие ще ни кажете.

Това наистина е доста съмнително – такова висше държавно длъжностно лице по този начин да реагира на опити да получат хората отговори. Естествено, че е тревожно, когато знаем всички каква е пазарната стойност на един такъв имот от 700 кв. м с 40 кв. м сграда в един престижен район на София да се продаде за 300 хил. лв., когато цената по груби оценки е може би към 2 млн. лв. Това, господин Премиер, отвсякъде си е ощетяване на държавния интерес. И въпросът не е маловажен. А очевидно не е маловажен, защото виждаме какви са реакциите от другата страна. Поради тази причина бяхме разтревожени и лично аз тук, от тази трибуна, още миналата седмица призовах да дойдете тук и да ни отговорите, защото 2 млн. лв. тук за корупция или кражба, 2 млн. лв. – там, които пропуска държавата, и в крайна сметка се оказва, че щетите набъбват и все са за сметка на държавата, респективно на българските граждани. Господин Премиер, направете всичко възможно и с отговора си да ни убедите, че държавният интерес е защитен и разбира се, това повече да не се повтаря. А ако имате и Вие съмнения за корупция, кражба или нещо друго, кажете ни, за да знаем и ние от тук нататък как да продължаваме с нашата реакция. Благодаря Ви. Благодаря, господин Ченчев. Господин Премиер, заповядайте за отговор в рамките на 3 минути.

Интересът към този имот датира от 1996 г., откогато собствениците на постройката върху държавната земя са закупили тази сграда от 40 кв. м. Може да проследите, съответно в общинските и областните администрации, как се е движил интересът към продажбата на този имот, най-вече продажбата на държавната земя, върху която хората, които са придобили имота, имат придобито право на строеж. Продажбата на имота е извършена по реда и условията на чл. 44, ал. 3, изречение първо от Закона за държавната собственост, според който продажбата на земя или съответни идеални части от земя държавна помощ, на лица, притежаващи собственост върху законно построена сграда, изградена върху нея, се извършва от областния управител по местонахождението на имота без търг по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. Преписката в Областната администрация е образувана по повод постъпило писмо на генералния директор на Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Надявам се, че нямате интерес към входящия номер на писмото, като със заповед на министър на транспорта и съобщенията разрешава на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ инфраструктура“ да продаде недвижимия имот – частна държавна собственост, без търг, на собствениците на законно построената върху земята сграда при спазване на условията и реда на Глава шеста, Раздел втори от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. Това са чл. 84 и чл. 85. Към писмото на генералния директор на Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура“ до областния управител е приложена и пазарна оценка, съгласно изискванията на чл. 43, ал. 2 от Закона за държавната собственост, държавата се разпорежда с имоти – частна държавна собственост, на базата на оценки на имотите, извършени от независим оценител, не по-ниски от данъчните им оценки. Въз основа на представените документи и при спазване на всички изисквания на Закона за държавна собственост и Правилника за прилагането му областният управител на област София в условията на обвързана компетентност и при изпълнение на заповед на министъра министъра на транспорта и съобщенията е сключил договор за продажба за сума в размер на 342 хил. и 600 лв., без ДДС, въз основа на възложеното и прието от Управителния съвет на държавното предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура“ пазарна оценка, изготвена от съответната фирма-оценител. Общата сума, заплатена от купувачите на Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за цената на имота, е в размер на 342 хил. и 600 лв., без ДДС, респективно 411 хил. 120 лв. с ДДС. Предвид високия обществен интерес – това, което и в началото заявих, е, че от 1996 г. до момента до момента се следи как се продава този имот. В хипотезата на тези собственици на имота са хиляди български граждани. Предвид високия обществен интерес и с оглед проявените действия за защита на държавния интерес при продажбата на недвижимия имот разпоредих на министъра на транспорта и съобщенията да възложи на звеното за вътрешен вътрешен одит към Министерството на транспорта и съобщенията съобразно професионалната компетентност по чл. 13, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, извършването на одитен ангажимент Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за спазване на нормативните и вътрешноведомствени актове при приемане на решението и извършването на разпоредителна сделка с имот – частна държавна собственост, находящ се в град София, бул. „Драган Цанков“ № 25а, със съответния идентификатор, в това число и изборът на независим оценител, изготвил пазарната оценка. Със заповед на министъра на транспорта и съобщенията е възложено извършването на транспорта и съобщенията на одитен ангажимент за консултиране в държавното предприятие, като темата на одитния ангажимент е проверка относно извършената продажба на имот – частна държавна собственост, с идентификатор със съответния номер,

много неотговорени неща по въпроса, който сме задали. Уважаеми господин Министър-председател, аз ще започна оттам, откъдето Вие започнахте.

как може 25 години при различни правителства – леви, десни, центристки, служебни, и да дойдат служебните правителства на Радев и на Копринков и да се заемат с първия въпрос, който е въпросът за продажбата на този имот? Второто, което прави впечатление. Вие добре изложихте хронологията по изповядването на сделката, тоест добре сте запознат със следното: че предишното служебно правителство с изключително завидна бързина оправи и подрежда документите, така че да подготви нещата за продажбите и единствено само лошото стечение на обстоятелствата и случването на редовно правителство просто не им стига времето, за да изповядат тази светла и прозрачна сделка в кавички. Идва редовното правителство, в което редовният областен управител на София отказва сделката с мотив, ще цитирам – не претендирам да съм точен: „Тая работа си е за затвор и трябва да бъде спряна веднага“, и човекът спира сделката. Да, обаче отново се връща другото служебно правителство и започва със същите бързи темпове да изповядва, както казах, тази бърза, светла и прозрачна сделка. И тук е вторият ми въпрос, господин Премиер: не Ви ли прави впечатление това и не Ви ли накара нещо, така отвътре, да спрете тая сделка? Защото ще Ви кажа как изглежда отстрани цялата тази работа. Служебните правителства започнаха да превръщат Министерския съвет едва ли не в агенция за недвижими имоти – агенция за недвижими имоти, и то изключително успешна агенция, която продава на безценица държавните имоти. Ще трябва да Ви кажа, че

това според нас е едно изключително неотговорно и срамно поведение и Ви молим в интерес на истината и в интереса на българските граждани да се намесите и да предотвратите това срамно нещо, което се случва във връзка с тази сделка. Благодаря. Уважаеми господин Заместник-председател на Народното събрание и Председателстващ заседанието, уважаеми дами и господа народни представители! Държавният интерес в случая с подобни сделки трябва да бъде защитен. Трябва да бъде спазен и Законът, и Правилникът за прилагането на закона. Каква е пазарната цена, каква е данъчната оценка – това, което казва Законът, и това, което е извършено от страна на независимия оценител на имота, това ще бъде установено, ще бъде изнесено.

От 2017 г. досега са минали доста правителства и не бих казал, че служебното правителство е това, което със завидна бързина е извършило сделката и областният управител, който действа в обвързана компетентност, е свършил своите задължения, така както изисква Законът. Но за резултатите от проверката ще бъдете уведомени. Благодаря Ви.

много добре знае финансовото състояние на НКЖИ и нуждата на НКЖИ от пари. Вие ни обяснявате, господин Премиер, че пазарната оценка е тази, на която трябва да се продаде имотът. Пазарната оценка е препоръчителна. Изпълнителен директор, който защитата интереса на дружеството, министър, който защитава интереса на министерството, премиер, който защитава интересите на държавата, президент, който защитава интересите на държавата, няма да допусне тази сделка да се изпълни на тази цена ще възложи пет оценки на пет различни оценители, ще стигне цената, която струва, защото 300 хил. лв., господин Премиер, не струва една гарсониера в район „Изгрев“. Просто това, което направи Вашият кабинет, е недопустимо, срамно, ограбва държавния интерес и Вие трябваше тази сделка да я спрете, а хората да бъдат уволнени. В четвъртък ще дойде господин Вицепремиерът на блиц контрол в и ще каже: няма пари за НКЖИ, заплатите са ниски, проектите спират! Е, как ще има пари, когато имот за два милиона Вие го продавате за 300 хил. лв.? Как ще има пари?! А казвате, че държавата няма нужда от бюджет – държавата има нужда да продължи стария бюджет. Ето така се управлява държавата, уважаеми български граждани, когато няма редовно правителство, когато няма работещ парламент,

не ми отговорихте на нито един от двата. А относно това за независимите оценители – независимите оценители в България според мен са толкова независими, колкото Вие сте независим от Копринков, примерно да кажем, така че това не може да бъде оправдание. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Смиляна Николова Нитова-Кръстева относно сигнал за корупция срещу областния управител на област Хасково. Заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър председател, колеги! Моят въпрос е относно сигнал за корупция срещу лице, заемащо висока позиция в изпълнителната власт, а именно областен управител. През последните дни българското общество бе занимавано с медийна информация за голям контрабанден внос от Турция, във връзка с която е замесено името на областния управител на област Хасково. За жителите на областта областният управител не е непознат, доколкото вече три пъти е назначаван за такъв в служебните правителства на президента Румен Радев. Както стана известно от медиите, гражданско сдружение „Българска Легия Антимафия“ е подало сигнал до президента, входиран на седми ноември, в който се сочат факти за чадър от страна на областния управител за контрабанден внос на акцизни стоки, като се твърди, че в схемата са замесени митничари и полицаи от района. Стоките са преминавали през контролно-пропускателния пункт „Капитан Андреево“ и Митница – Свиленград. Господин Министър-председател, въпросът ми към Вас е следният: имате ли информация по случая и какво ще предприемете?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

са уведомени съответно Прокуратурата на Република България, Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция „Национална сигурност“, Комисията за противодействие на корупцията, като по сигнала е инициирана проверка и от страна на Министерството на вътрешните работи, като първоначални резултати се очакват в рамките на няколко дни. Междувременно областният управител на Хасково подаде заявление за освобождаване от длъжност във връзка с текущата проверка. Решението на Министерския съвет относно оставката ще бъде взето незабавно след първоначалните резултати от разследването на Министерството на вътрешните работи или на друг от компетентните органи. При наличието на най-малко съмнение по отношение на действията на областния управител, той ще бъде освободен. В допълнение уточнявам, че за времето на проверката областният управител се намира в отпуск, за да не се пораждат съмнения за влияние върху разследването. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Донев, гражданите се вълнуват от въпросите на корупция и кражба. Моят въпрос е продиктуван от питания на нашите избиратели в региона, които ни поставят следния въпрос: служебното правителство ще покровителства ли корупцията, кражбите? Както чух преди малко, областният управител е само временно отстранен от позицията, а това според мен е най-малкото.

нямайте ни най-малко съмнение в действията на компетентните правоохранителни органи в българската държава, които да свършат своята работа. По отношение на корупцията, по отношение на другите скандални действия и деяния, за които говорите, може да сте наясно самата Вие, че служебното правителство ни най-малко има някаква вина за ситуацията, която е създадена. Както виждате, предприели сме съответните действия, незабавно са уведомени абсолютно всички компетентни органи в държавата – и Прокуратурата, и МВР, и Държавна агенция „Национална сигурност“, и Комисията за противодействие на корупцията, така че всяко съмнение да бъде установено с конкретните факти

Господин Премиер, след започването на войната в Украйна едни от най-големите страхове на българските граждани са за последиците от тази война за България и за народа ни. Разбира се, икономически, финансови и социални последици има, но досега не е ставало въпрос за близка заплаха и за въвличане на България във войната. Позицията на нашата парламентарна група по износа на оръжие за Украйна е кристално ясна и последователна. Ние смятахме, че това решение не трябваше да се взима, защото именно то е рисково България да бъде намесена във войната, но всичко това бледнее пред изказването на говорителя на Министерския съвет Антон Кутев, който казва така: „Страната трябва да даде пари за изтребители, а не за социални помощи, защото има война! Когато си преди война, на теб ти трябва оръжие – със социални помощи война не се печели!“ Питам Ви: това ли е позицията на Министерския съвет? Кое Ви кара да мислите, че България е „преди война“? Има ли обективни фактори за такова нещо след решението за износ на оръжие за Украйна, или това е лично мнение на говорителя на Министерския съвет, което би било недопустимо, защото той изразява мнението на правителството?! Преди малко обсъждахме бюджета. Кристално ясно ни стана, че служебният кабинет на президента Радев замразява доходите и социалните плащания, но изказване като: „Със социални помощи война не се печели!“ е цинизъм към българския народ в тази тежка икономическа, социална криза и на прага на предстоящата зима. Въпросът ми е: кога Министерският съвет е обсъждал ситуацията, кога сте решили, че сме „преди война“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

Сигурен съм, че интересът Ви към него е продиктуван единствено и само от чувството за дълг и отговорност пред българските избиратели. да не допускаме времето за парламентарен контрол да се превръща в скучен час по литература, а всички помним с каква досада ни изпълваше отговорът на въпроса какво е искал да каже авторът на дадено произведение. Министър-председателят не разяснява какво е искал да каже говорителят на правителството, а обикновено се случва точно обратното. Министър-председателят обаче дължи на българските граждани и съответно на народните представители, избрани от гласувалите български граждани, ясна и обоснована позиция относно сигурността и отбраната на страната. И така в контекста на Вашия въпрос трябва да подчертая следното: за позициите на Министерския съвет може да се съди по неговите решения. В този смисъл Министерският съвет никога и никъде не е изразявал своя позиция за участие във войната, точно обратното – позицията на Министерския съвет винаги е била в подкрепа на усилията за възстановяване на мира и сигурността в региона по пътя на дипломацията. В случай на обстоятелства, които да предполагат евентуалното участие на страната ни във военен конфликт, струва ми се, че Ви е известно, че подобно нелеко решение се обсъжда в тази зала. Народното събрание разполага с правомощията за подобно решение, а да се твърди обратното е грубо изопачаване на истината. Ще припомня, че на километри от България не се говори за война – в Украйна е война! Този военен конфликт убива невинни хора и разрушава бъдещето на Европа и света. Министерският съвет следи внимателно развитието на военния конфликт между Русия и Украйна и оценява рисковете и заплахите пред националната сигурност.

Министерският съвет не взима решения дали и какви оръжия да закупува. Това също е в правомощията на Народното събрание и Вие го знаете, тъй като сте участвали във взимането на подобни решения като част от управляваща коалиция. Министерският съвет изпълнява взетите от Народното събрание решения за модернизация на българските въоръжени сили. Министерският съвет на Република България изпълнява законите и законосъобразните решения на Народното събрание, включително Закона за бюджета, в който ясно са посочени разходите както за сигурност и отбрана, така и за социална политика, следователно служебното правителство нито има правото, нито възнамерява да закупува оръжия за сметка на социални плащания, каквито опасения изразявате във Вашия въпрос. И накрая с интерес, очакване и надежда следя процесите на сближаване и диалог между политическите сили, представени в Четиридесет и осмото народно събрание. Българските граждани очакват свое редовно правителство, излъчено от подкрепящо го парламентарно мнозинство. Това очаквано от всички редовно правителство ще има правото и отговорността да решава въпросите, поставени от Вас, в съответствие с политиката, получила доверие на гражданите. Да се надяваме това да се случи възможно най-скоро. Благодаря Ви.

Господин Министър-председател, казахте, че не е Ваша работа да коментирате говорителя си, а обратно, тоест говорителят трябва да изразява Вашето мнение и позиция. Е, аз това Ви питах. Говорителят Антон Кутев, казвайки – цитирам: „Когато си преди война, на теб ти трябва оръжие и със социални помощи война не се печели“, това Ви питах. Вашето мнение ли изразява или не? От отговора Ви разбирам, че не, при това аз не изразявам опасения или да давам оценки, аз просто цитирам. Разбрахме, че това не е позицията на Министерския съвет, тогава някаква отговорност ще се търси ли от този човек? Той може ли да си говори свободно, каквото му хрумне, особено по такива опасни въпроси като война, намираме се преди война, въвличане във война и така нататък? Ще понесе ли някаква отговорност за това? Следващ въпрос във Вашия отговор: служебното правителство изпълнявало разходите за отбрана, гласувани от Народното събрание. Ние сме били в няколко от последните. Не сме чули Народното събрание да се занимава с разходи и да възлага на което и да е правителство търсене на оферти за 10 грипена, които временно да се наемат или да бъдат на лизинг, докато дойдат новите F-16. Днес за трети или четвърти път се обръщате към нас, като ни нареждате да съставим редовно правителство и да поемем отговорността за управлението на страната. Ние това го знаем, че е наша отговорност. Вашата обаче е, докато това се случи, да водите политика: първо, която не всява страх и паника сред населението от сорта на това изказване, че ние сме преди война; второ, да не се отклонявате от политиките, начертани от последното Народно събрание, в които няма предвидени такива разходи за такова превъоръжаване, каквото Вашето правителство започна да прави, и трето, отново за втори път днес го казвам, проявявайте повече уважение към институцията Народно събрание. Народното събрание в България контролира Министерския съвет, а не обратното. Благодаря Ви. Дуплика искате ли? Добре. Заповядайте. По начина на водене, предполагам? Изчакайте, господин Премиер, да чуете за какво ще ме критикуват. ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Премиер, и господин Вицепремиер, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Председател, водещ на заседанието, днешното, и не само и осмото народно събрание, държа да отбележа, че групата на БСП, парламентарната група на Коалиция „БСП за България“ не се чувства удовлетворена от отговорите на министър-председателя, тъй като не само сме в процедура на контрол. То затова е контрол, господин Министър-председател, да питаме и да изразяваме мнение, доволни ли сме, или не сме. По всичките отговори, както видяхте, имаме забележки, а всъщност в отговорите нямаше конкретика. Да Ви припомня. На първия въпрос, който аз Ви зададох и направих своето експозе, Вие говорихте и за данъчни оценки. Припомням Ви, че един политически лидер заради едни данъчни оценки и на пръв поглед ненарушаване на закона, си отиде от политическата сцена, така че въпросът е сериозен. Тук не става въпрос за един политик – нито за Вас, нито за мен, надявам се, става въпрос за интереса на българската държава и респективно на българските граждани. И не, господин Премиер, не е защитен, както в каквато и да е форма да го обличате. От Вашето изказване под формата на отговор не е защитен държавният интерес. И другите, разбира се, Ваши отговори, събудиха малко емоция в нашата парламентарна група, защото наистина не звучи добре отстрани министър-председател на служебен кабинет да има очаквания към парламента. Може да ги имате в лично качество. Парламентът има очаквания от Вас. Внесете бюджет. Ние ще се справим с него, както се справихме и в предишни издания на Народното събрание и той няма да бъде лош, защото сега Вие предлагате този бюджет, с който сме се справили преди. Ето затова и елементарно, достъпно за българските граждани, които да разберат какво всъщност питаме ние и какви отговори получаваме. Затова, господин Председател на Народното събрание,

С това Вашето участие приключи, господин Премиер. Понеже имахте към мен по начина на водене. Поради ноторното обстоятелство, че този кабинет не е излъчен от този парламент, усещането за удовлетвореност е като причина без следствие или норма без санкция, така че, уважаеми колеги, ще направя необходимото, за да припомням, но с тези условности, за които говорих. Следващ въпрос към заместник министър-председателя по икономическите политики и служебен министър на транспорта и съобщенията ще отговори на два въпроса. Първият е на народния представител Лилия Недкова Недева относно развитието и управлението на летище Пловдив. Няма я. Преминаваме към следващ въпрос – от народния представител Джевдет Чакъров относно електрификацията на жп линията Самуил – Силистра. Заповядайте, господин Чакъров.

вече към 70 години, ако трябва да бъдем по-точни – 71 години, откакто е изградена жп линията Самуил – Силистра, с дължина 113,2 км, но до днес не е направено нищо да се започне нейната електрификация. Оттогава в този регион не е построен и един километър железен път. Ако се погледне железопътната карта на страната, се вижда, че това е единственото отклонение от главната жп линия № 9 към този регион. Видин и Силистра са двете области в България с най-нисък стандарт на живот и лошата инфраструктура като цяло е един от проблемите, който също обуславя това. В Силистра един от основните проблеми е свързаността между населените места, както и свързаността на областта като цяло с останалите региони от страната. По посочената жп линия максималната разрешена скорост е 65 км в час. XXI век сме. Според общодостъпна информация на Националната компания „Железопътна инфраструктура“, за да се стигне от Силистра до Добрич – двата основни града в Добруджа, с влак са необходими почти 10 часа, с автомобил същото това разстояние се изминава за един час, а от Силистра до Тутракан, Тервел или Шабла – основни населени места в Североизточна България, където се намира и Силистра, няма жп линия. Видно от железопътната карта на страната Североизточна България е изолирана и недостатъчно добре свързана с основните жп линии на страната. Това допълнително натоварва и без това недобрата пътна инфраструктура в региона. А предвид характера на климата в региона през зимата, нерядко се случва пътищата да бъдат затворени заради снегонавявания. Алтернатива за придвижване по друг начин там, където липсва железен път обаче, няма. В контекста на така наречената зелена сделка на Европейския съюз жп транспортът е основният вид транспорт, който трябва да замени замърсяващите видове транспорт. Всичко това безалтернативно обуславя необходимостта от електрификация на жп линията Самуил – Силистра, а в перспектива и изграждането на допълнителни жп линии, които да подобрят свързаността на област Силистра с останалите региони от страната, а също и свързаността между населените места в самата област и между населените места в областта с населените места в цялата Североизточна България. Във връзка с това моят въпрос към Вас е: предвижда ли се електрификация на жп линията Самуил – Силистра? Ако да, има ли проект за това, колко етапа включва той, каква е общата му стойност, в какъв период би се осъществил, и с какво финансиране се предвижда да бъде включен в Стратегическия план за развитие на област Силистра?

Процедура не е допустима, знаете, когато има реплики и дуплики, и отговор. Господин Вицепремиер, да дадем възможност на народния представител – Благодаря Ви, господин Председател. Процедурата ми е към Вас. В случая с председателя на Комисията по транспорт използваме възможността, че и господин Алексиев е тук, да Ви помоля да ми съдействате. Изпратили сме му писма, в които искаме четири документа и да Ви помоля с Ваше съдействие да ги получим. Трябваше в днешния ден да ги получим, но ако може да ги получим в най-кратък срок. Искахме информация – заради това става въпрос, от Министерството на транспорта от срещата с господин Папукчийски. Благодаря. ЖЕЛЯЗКОВ: Тъй като към мен е процедурата, аз мога да помоля вицепремиера, ако иска да отговори по тази тема, или да се ангажира с позиция. Заповядайте да отговорите на въпроса на народния представител Джевдет Чакъров. Благодаря, господин Председател. По въпроса, който зададохте. Ще проверя тази информация. Мисля, че трябва да е постъпила.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 Транспортната свързаност в Северен централен район е от изключителна важност както по отношение на достъпа до ефективен транспорт на жителите на населените места в региона, така и с оглед международната обстановка от последните месеци. Българската страна отдава приоритет на железопътния транспорт в съответствие с европейските изисквания, и не само за това. Той е и национален приоритет и търси начини за пренасочване на железопътния товарен трафик през нашата територия. От началото на годината след блокадата на украинските пристанища, износът на украинско зърно и други стоки е затруднен, което създаде предпоставки за промяна на транспортните коридори за внос и износ на стоки в посока направлението север-юг на територията на Югоизточна Европа. В координация с Европейската комисия усилено се работи за развитие и осигуряване на бързи транспортни връзки чрез създаването на така наречените коридори за солидарност и тук много активно работим за предложения по така наречените коридори за солидарност. В тази връзка в Стратегията на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ са залегнали важни за реализация проекти. Те са проекти в региона като цяло, като те са: На първо място, изготвяне на предпроектни проучвания с варианти за електрифициране на жп линията по направлението Разделна – Кардам – Негру вода, и оттам на територията на Румъния към пристанището Констанца. След това изграждане на връзка към втори нов граничен комбиниран мост на река Дунав при Русе. Ние тук имаме изготвено споразумение, което е съгласувано между двете страни – между българската и румънската, и се надяваме декември или януари да подпишем това споразумение за изграждане на нов трети мост над река Дунав. Другият проект, който в момента се разработва, е техническо проектиране и електрификация на връзката към границата ни с Румъния по Дунав мост 1. Също така в региона е планиран за изграждане Интермодален терминал в Северен централен район в град Русе. Това, което обсъждахме и сме преценили, че също трябва да се случи, е и те съвсем скоро ще бъдат стартирани, в момента се прави заданието, на предпроектни проучвания за електрификация и модернизация на участъка Самуил – Силистра точно, както и за мост над река Дунав при Силистра – Калараш, инициирали сме такава една процедура. В момента се изготвят съответните задания и се надяваме до месец януари тя да бъде обявена. През годините са се търсели и към момента продължават да се търсят варианти за осигуряване на бързи и надеждни транспортни връзки. Както отбелязахте, понастоящем липсват ефективни възможности за придвижване на жителите между населените места в региона, което несъмнено оказва негативно влияние. Считам за целесъобразно да се постави акцент и да са насочат усилия към подобряването на свързаността на транспортните връзки както в област Силистра, така и в населените места в Североизточна България. В заключение бих искал да отбележа, че към момента българската железопътна мрежа е със 75% електрификация. Само за последните пет години се отчита ръст от 5% на електрифицираните жп линии, което ни поставя на едно от първите места в Европейския съюз

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги народни представители! До голяма степен можем да кажем, че сме удовлетворени от отговора, който представихте, господин Министър. Добре е, че се мисли за Русе и за втори мост при Русе. Като Ви слушах, тръгнах да се притеснявам, че няма да има никакъв отговор за Силистра – Калараш и за електрификацията на Самуил – Силистра, но това, което чухме, е, че се предприемат стъпки и действия, така че това да се случва. Повече от потребно е това да се направи Естествено, с електрификацията, предполагам, че ще бъде заложено – скоростта, която посочих при задаването на въпроса ми 65 км, е крайно недостатъчна за своевременно придвижване всичко това да бъде коригирано и да има една добра комуникативност. Въобще на този регион, на област Видин, на регионите, където е необходимо да бъде изградена съответната инфраструктура с оглед на подобряване на условията и за инвестиции, и за подобряване на качеството и стандарта на живот, считам, че е редно да се обърне внимание. Виждам, че има такъв подход, но аз бих заявил тук – от трибуната на Народното събрание, като народен представител от област Силистра, че ще следим този процес надявам се в диалог и с Вас, и с Вашите приемници да го проследим в името на по-добър живот. И Вие посочихте в контекста на усложнената международна обстановка, че това е важно и за страната ни, важно е и за хората да бъдат изградени тези мостове и безспорно това ще доведе до повече инвестиции в региона, до съживяване, а даже да се мисли и много по-амбициозно всичко това да бъде направено. И по отношение на възможностите, които предоставя река Дунав като плавателна река, да предвидите… И тук ще си позволя да се отклоня малко и да кажа, че е добре да се помисли за възстановяване на някои пристанища. Например в Тутракан или другите земеделците се обръщат, бизнесът се обръща за това там да има по-добра комуникативност, защото транспортните разходи в днешно време – с оглед и цените на енергоносителите и на горивата, са много по-високи и това би дало допълнителен тласък за региона. Така че всичко това да да бъде разгледано комплексно. Ние имахме уговорка с Вас за една среща с колегите народни представители от област Силистра. Искането е актуално, така че в следващите седмици, когато имате възможност,

трябва да се знае, че наистина работата по направлението север-юг, работата по по-добрата транспортна свързаност в цяла Северна България, в Североизточна, както и в Северозападна, към момента е абсолютен приоритет. По принцип това проектиране на жп линията, освен електрификация, ще включва и модернизация и подобряване на параметрите и на железния път, за да може да имаме една по-добра и по-висока скорост и по-добри условия на експлоатация. По отношение на всички други проекти. По река Дунав ние – като служебно правителство и аз лично като служебен министър, положихме огромни усилия за възстановяване на нормалното корабоплаване по река Дунав и за придвижване на важни инвестиционни проекти по река Дунав. Затова една такава среща е полезна. Ние в момента работим точно по тези коридори за солидарност и по тях можем да разчитаме на европейски средства за подобряване на инфраструктурата на всички пристанища по протежението на река Дунав. Така че всякакви предложения, които имате, биха били полезни. Ние водим много активен диалог с Европейската комисия, за да можем наистина, използвайки тази инициатива, да привлечем и инвестиции в пристанищната инфраструктура, както и в подходната инфраструктура като жп линии. По-скоро жп линии, по-малко пътища, защото за Европейския съюз приоритет в момента е железопътният транспорт. Благодаря. Въпрос от народния представител Лилия Недева относно развитието и управлението на летище Пловдив. Заповядайте, госпожо Недева. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, колеги! Летище Пловдив е ключово както за град Пловдив и област Пловдив, така и целия Южен и Централен регион, за неговото развитие като икономически, културен и туристически център. Град Пловдив е европейска столица на културата, а областта е най-бързо развиващата се икономически през последните години в България. В тази връзка въпросът ми е: каква е визията за развитието на летище Пловдив? Поредна процедура за отдаване на летището на концесия беше прекратена поради липса на кандидати. Това е така поради постоянните смени на ръководството на летището, което води до несигурност в инвеститорите и липса на адекватно и устойчиво управление. Има ли визия за продажба или управление под формата на публично-частно партньорство? В последната една година са договорени нови две редовни линии Пловдив – Бурса и Пловдив – Истанбул. Каква е тяхната съдба към момента? Ще бъдат ли пуснати тези две линии и кога? Преди години имаше линия до Милано. В тази връзка водят ли се преговори за нови линии до други европейски държави, защото към момента са само две на брой, а летището има потенциал да поеме много повече при адекватно управление в икономически и стратегически план? Не виждам никаква логика град Пловдив, който е европейска столица на културата, да няма директна транспортна свързаност с другите културни и икономически центрове на Европа. Поради нереализирани до момента множество полети – няма да ги изброявам, Централна и Южна България търпи ежедневни пропуснати ползи и нереализирани печалби от пропуснати навременни договорки за редовни полети. Моля за Вашия адекватен отговор. Благодаря Ви.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

Като министър на транспорта и съобщенията напълно споделям изложените аргументи за стратегическата свързаност и потенциала на летището от гледна точка на икономическото и културно развитие на региона, да не говорим, че регионът на Пловдив е може би един от най-силно икономически развиващите се региони. Смятам, че към настоящия момент – аз също се придържам към Вашето становище – потенциалът на летище Пловдив не е реализиран в неговата пълнота. Летището е разположено на стратегическо място и разполага с летищна инфраструктура, която е в експлоатационно годно и добро състояние. Това, което следва да бъде подобрено, е оперативното управление на летището, което следва да бъде придружено и с много активна активна маркетингова стратегия от страна на оперативното ръководство на Дружеството. Бих искал да отбележа, че държавата изпълнява своите ангажименти към летището, като ежегодно предвижда в бюджета си и предоставя на Дружеството средства за издръжка на летищната администрация. Те са в размер на около 2,5 млн. лв. на година. Съгласно информацията, предоставена от „Летище Пловдив“ ЕАД, към момента няма подписани договори с авиокомпании, които да обслужват дестинациите Пловдив – Бурса и Пловдив – Истанбул. От лятото на тази година ръководството на летището е в преговорен процес за наземно обслужване с представители на турски компании, но към момента няма постигнати конкретни договорености. Това, което искам тук да кажа, е, че на 1 ноември имах среща с турския министър на транспорта и инфраструктурата и поставих там този въпрос за финализиране – дали коучинг, дали споразумения, за да може наистина да започне реална експлоатация на тези дестинации. Както отбелязвате, летище Пловдив има капацитет за развитие и поемане на по-голям брой въздушни линии до държави – членки на Европейския съюз. Към момента на летището се изпълняват редовни линии до Лондон, Дъблин, Дортмунд, Меминген, които се извършват от авиокомпаниите Ryanair и Wizzair. На летище Пловдив се обслужват общо 14 редовни полета седмично наистина смятам, че тези полети трябва да се увеличат. Летището има много сериозен потенциал като цяло за развитие. По отношение на концесията. Летище Пловдив е включено в плана за държавните концесии и стратегията за концесионна дейност. Тук обаче, бих искал да отбележа следното: за да имаме успешна концесия, е важно да бъде решен въпросът с имоти частна собственост, които се намират на територията на летището. За мен затова бяха неуспешни предишните две концесии, защото там има частна собственост, която пречи за нормалното развитие на летището и за привличане на голям стратегически инвеститор, защото наличието на друга собственост, освен държавна, носи високи рискове за един сериозен стратегически инвеститор и оператор. Точно поради това ние като Министерство на транспорта сме инициирали процедура по отчуждаване на тези частни имоти, за да може и неговата собственост да бъде единствено публична държавна. От една страна, ако се върви към концесия, това, разбира се, е въпрос, който трябва да бъде обсъден и да бъде взето решение не от едно служебно правителство, но проблемите, които са свързани със собствеността на летище Пловдив трябва да бъдат изчистени и аз ще се постарая поне този акт да бъде приключен по време на служебното правителство, за да може след това потенциалът за развитие на летище Пловдив, да бъде отпушен от тази гледна точка.

С това приключваме въпросите към Христо Алексиев – вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията. Преминаваме към въпроси към Сашо Пенов – служебен министър на образованието и науката. Въпрос на народния представител Ирена Анастасова относно сериозни нарушения на трудовото законодателство от страна на директора на Основно училище „Иван Вазов“ – град Русе. Заповядайте, госпожо Анастасова, за въпроса.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! До мен, в качеството ми на народен представител, постъпи сигнал нарушения на трудовото законодателство от страна на директора на ОУ „Иван Вазов“ – Русе, госпожа Теодора Йорданова. Това не е за първи път. За сериозни нарушения на законодателството и за упражняван психически тормоз над учители от училището бях сезирана и в качеството ми на председател на Комисията по образованието и науката в Четиридесет и седмото народно събрание. Информирана съм, че Министерството на образованието и науката и Регионалното управление на образованието – Русе, са извършвали проверки в училището по множество сигнали. На госпожа Йорданова са налагани дисциплинарни наказания, които са оспорвани от нея по съдебен ред, като по-голямата част от тях към момента окончателно са потвърдени от съда, а за останалите предстои произнасянето му. Господин Министър, случаят с госпожа Адриана Станчева, за който става дума в сигнала, за пореден път илюстрира методите на работа на директора на училището, въпреки направените проверки от Министерството на образованието и науката и Регионалното управление на образованието. Аз ще Ви предоставя изпратените към мен документи. В тази връзка въпросът ми към Вас е: като министър на образованието и науката смятате ли, че в училището е създадена спокойна обстановка за работа, смятате ли, че е нормално и редно директор, който многократно е наказван с „предупреждение за уволнение“, да продължава да бъде директор и смятате ли, че такъв директор наистина компетентно и безпристрастно изпълнява служебните си задължения? Благодаря. Благодаря, госпожо Анастасова. Господин Министър, заповядайте за отговор. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Анастасова, във връзка с поставения от Вас въпрос дали в Основно училище „Иван Вазов“, град Русе, е създадена спокойна обстановка за работа, предвид обстоятелството, че директорът многократно е наказван с предупреждение за уволнение и продължава да бъде директор, Ви информирам както следва: Относно предприемането на административни действия спрямо директора на основното училище, което е общинско училище, съгласно чл. 189, ал. 1 от Кодекса на труда правото да определя дисциплинарно наказание принадлежи на субекта на дисциплинарна власт, който в конкретния случай е началникът на Регионалното управление на образованието – Русе. Министърът на образованието и науката няма дисциплинарни правомощия спрямо директорите на общинските училища, а намесата му спрямо началниците на Регионалното управление на образованието, съответно в Русе, би означавала изземване на компетентност. В МОН е постъпил сигнал от физическо лице, което поддържа твърдение за нарушение на трудовото законодателство в основното училище. На основание чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс същият е препратен в Дирекция „Инспекция по труда“ в град Русе. Въз основа на сигнали, получени от МОН, от друго лице, което не е в трудово-правни отношения с училището, със заповед от 25 февруари 2022 г. министърът на образованието и науката е разпоредил проверка от експерти на МОН на дейностите на директора на училището „Иван Вазов“ през март 2022 г. В хода на проверката във връзка с установено напрежение във взаимоотношенията в училищния екип е проучено мнението на педагогическите специалисти в училището за някои аспекти на микроклимата в училището. В проучването са участвали 87,86% от тях. В резултат на проучването е установено – делът на педагогическите специалисти, според които има обсъждане при вземането на решения, свързани с разпределянето на финансови ресурси, е 81,4%. Мнението на 83,72% е, че училището има ясни критерии за разпределяне на ресурсите, свързани с материално-техническата база. Становището, че на работното им място има утвърдена атмосфера на сътрудничество и подкрепа от ръководството, както и удовлетвореност от организацията на работата, споделят 86,05%. Стилът на общуване на директора с учителите се оценява като подкрепящ и разбиращ от 86,5%. Според 93,02% от тях правата на работното им място се спазват. Удовлетворени от начина на решаване на възникнали конфликти са 32,56%, а неудовлетворени – 46,51%. В тази връзка част от учителите споделят, че са подложени на стрес от трима учители, от неспирни проверки на Регионалното управление на образованието – Русе, че споровете се изнасят в обществото и се оронва авторитетът на институцията. Министерството на образованието и науката в рамките на своите правомощия предприе действия за подобряване на климата в училището и продължава да съдейства за създаването на спокойна обстановка за работа. началника на Регионалното управление непосредствено след проверката са дадени указания за предприемане на следните действия: да издаде заповед за задължителни предписания до директора на училището, свързани с подобряване на организацията на работата; да изготви план за методическа подкрепа на директора и педагогическите специалисти от училището с цел преодоляване на конфликтните ситуации и създаване на позитивен организационен климат. В периода след осъществената проверка до настоящия момент експерти от отдел „Контролни дейности“ оказват методическа подкрепа на страните с цел синхронизиране на усилията за установяване на ефективен диалог и подобряване на организацията на средата. При желание от Ваша страна ще Ви предоставя доклада от проверката в писмен вид. Благодаря, господин Министър. Реплика желаете ли? Заповядайте. ДИМИТЪР

В периода от месец юли 2019 г. до месец юни 2022 г. на директора на училището Теодора Йорданова са наложени седем дисциплинарни наказания, предупреждение за уволнение, с посочени заповеди, които не искам да чета, в смисъл, за да пестя време. Първото дисциплинарно наказание е заличено на основание чл. 197, ал. 1 от Кодекса на труда. Второто, третото и четвъртото са потвърдени от съда с влезли в сила съдебни решения. За петото има висящо съдебно производство, за шестото и седмото в Регионалното управление – Русе, нямат информация дали са обжалвани по съдебен ред. В мотивите на влезлите в сила съдебни решения са приети за доказани редица констатации, направени от Регионалното управление – Русе, при извършвани в училището проверки. Неизпълнение на трудови задължения на директора на училището, които са вменени както в нормативната уредба, така и в длъжностната характеристика, необезпечаване на нормално организиране и осъществяване на цялостната дейност в училището, застрашаване интересите на учениците и на педагогическия персонал, липса на самокритично отношение от страна на директора към извършеното или по-скоро неглижирането му. Директорът счита, че извършените нарушения не са значими, а обратното – малозначими и дребнави. Нарушаване на правата на контролните органи от РУО – Русе, поради ограничен достъп до документацията в училище, деклариране от директора пред РУО – Русе, на обстоятелства, които не съответстват на действителното и Считано от 22 май 2020 г. обаче въпросната госпожа – директор на основното училище, е секретар на Общинския координационен съвет на независимия учителски синдикат. Това е проблемът, който води до факта, че когато началникът на Регионалното управление иска да наложи по-сериозно дисциплинарно наказание от предупреждение за уволнение, тя иска съответното разрешение... ПРЕДСЕДАТЕЛ НАДЕЖДА Същевременно протоколът, с който се отказва това разрешение, е подписан от председателя Елена Маждракова и единия от секретарите – Цветина Иванова, които са педагогически специалисти в същото училище.

че този директор е член на ръководен орган на синдикална организация води до това, че той се ползва със специална процесуална защита, която е предвидена в чл. 33, ал. 3 от Кодекса на труда, което означава, че без съгласието на съответните синдикални органи очевидно директорът на Дирекция РУО не може да наложи последното по вид дисциплинарно наказание „уволнение“. Дисциплинарните наказания са „забележка“, „предупреждение за уволнение“ и „уволнение“, което е изключително правомощие само на директора на РУО и министърът на образованието не може да му въздейства. Благодаря. Благодаря, господин Министър. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Димитър Пламенов Пашев относно законосъобразността на дейността на Фондация „Америка за България“ в системата на българското образование. Заповядайте.

Министерството на образованието и науката развива дългогодишно партньорство с Фондация „Америка за България“. Това включва най-различни проекти, включително обучение на преподаватели, много от които вече работят в системата на българското образование. Фондацията е наследник на българо-американски инвестиционен фонд и получава средства, отпуснати чрез Конгреса на САЩ, по силата на американския закон за подпомагане на източните демокрации. В чл. 11, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование изрично се забранява налагането на идеологически доктрини и провеждането на политическа дейност в системата на образованието. Предвид гореизложеното, моля да ми отговорите на следния въпрос: политическа дейност ли е отпускането на целеви средства от дадено правителство за подпомагане на демокрацията, или друга политическа идеология и не противоречи ли дейността на Фондация „Америка за България“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

и училищното образование в организационен аспект системата на предучилищното и училищното образование включва участниците в образователния процес и институциите, а във функционален аспект – отношенията и връзките между тях за постигане на целите на образованието. Юридическите лица с нестопанска цел не са изброени сред участниците в образователния процес по смисъла на чл. 2, ал. 2 на Закона. Участниците в образователния процес са децата, учениците, учителите, директорите и другите педагогически специалисти, както и родителите. В този смисъл нито едно юридическо лице с нестопанска цел не е участник в образователния процес. Институциите в системата на предучилищното и училищното образование са самостоятелни юридически лица. Като принцип, въз основа на който се развива образованието като национален приоритет, в чл. 3, ал. 2, т. 10 са посочени автономията, изразяваща се в автономия за провеждане на образователни политики, самоуправлението и децентрализацията. Друг принцип, въз основа на който се развива образованието като национален приоритет, посочен в чл. 3, ал. 2, т. 11, е ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска цел, работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на образованието. Тоест в Закона юридическите лица с нестопанска цел са посочени като заинтересовани страни при реализиране на обществен дебат, свързан с въпросите на образованието. Забраната за осъществяване на политическа и партийна дейност и налагането на идеологически доктрини в системата на предучилищното и училищното образование е въведена в Закона с изменението му, обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 34 от 2022 г. Според разбирането на МОН забраната е императивна. Разпоредбата на чл. 11, ал. 2 е доразвита и в други текстове на Закона. Упражняването автономията при провеждането на образователния процес също е ограничено, като тя не може да се нарушава чрез осъществяване на политическа и партийна дейност в детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие – чл. 28, ал. 5 от Закона. В Допълнителните разпоредби на Закона са дадени легални определения за политическа дейност и за партийна дейност, но липсва определение за понятието „идеологическа дейност“, Прави впечатление, че в административнонаказателните разпоредби на Закона не са предвидени санкционни разпоредби, които да охраняват спазването на тази императивна забрана. Към момента не съществува договор, споразумение, меморандум или друг писмен документ, сключен между Фондация „Америка за България“ и Министерството на образованието и науката, тоест няма правно основание, въз основа на което да се развива какъвто и да е вид партньорство. Фондация „Америка за България“ не е включена във водения на основание чл. 229, ал. 1 и чл. 230 от Закона, от министъра на образованието и науката информационен регистър на одобрените програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от Закона няма обратно действие и не може да се прилага за факти, осъществени в миналото. Поради изложеното към момента няма дейност на

Благодаря за отговора, господин Министър. Тук е важно да отбележим, че Фондация „Америка за България“ вече над 10 години е в нашата страна и влага много средства в друга такава обучителна организация за учители, която се казва Програма „Заедно в час“, която всъщност вече има право да издава квалификационни кредити за учители за повишаване на тяхната квалификация. Аз зададох един такъв въпрос на Вашето министерство, Вие отговорихте дали е правен анализ на дейността на „Заедно в час“ по отношение на качеството на обучение на преподавателите. Това, което Вие ми предоставихте като отговор, беше, че нормативно и документално всичко е наред, всичко е изрядно; че това, което обаче Министерството получава като обратна връзка, е самите учители как оценяват качеството на обучение. На мен ми е много интересно, понеже самата Фондация „Америка за България“, също и „Заедно в час“ в своите документи и обръщения към българската общественост изказват намерението изграждат широка мрежа от представители, от служители в образованието. Същевременно освен учители, които са обучавани в дъщерни на Фондация „Америка за България“ обучителни фирми, същото важи и за директори, тоест директори отиват по различни програми в САЩ, обучават се като стипендианти, образоват се, получават лидерски умения. Ако трябва да разширим обхвата на въпроса – тук сега на първия ред го няма, но предният министър на образованието, преди да стане всъщност министър на образованието, беше в Управителния съвет на „Заедно в час“, която всъщност е получила 22 млн. долара от Фондация „Америка за България“. И Времето. ДИМИТЪР ПАШЕВ: Приключвам, само да си задам въпроса. Изготвило ли е Министерството на образованието и науката цялостен анализ на дейността на Фондация „Америка за България“ в българската образователна система?

Пашев, смятам, че въпросът се измести и отиваме да дискутираме друго юридическо лице – „Заедно в час“, с чиято дейност аз не съм запознат. При желание от Ваша страна ние можем да Ви предоставим всички договорености или дейности, които са регистрирани по отношение на това самостоятелно юридическо лице „Заедно в час“. Аз и в момента не мога да преценя каква е правната му форма – дали това е отново организация с нестопанска цел, или е, както казахте Вие, дъщерно дружество на Фондация „Америка за България“. Поне според мен по българското законодателство фондациите не могат да имат дъщерни дружества. Но при желание от Ваша страна каквато информация Ви е необходима относно дейността на друга организация, извън първоначално поставения въпрос, а именно „Заедно в час“, ще Ви бъде предоставена в подробности. Благодаря, господин Министър. Преминаваме към следващия въпрос – от народния представител Мая Йорданова Димитрова, относно Ваше писмо № 0213-248 от 13 септември 2022 г. до Иван Шишков – министър на регионалното развитие и благоустройството, копие до Здравко Здравков – областен управител на област Добрич, копие до Йордан Йорданов – кмет на община Добрич, и копие до д-р Валентин Игнатов – ректор на Медицински университет

преди повече от две години кметският екип на Община Добрич, Общински съвет – град Добрич, и ръководството на Медицинския университет – Варна, предприеха действия за откриване на филиал на Медицинския университет в град Добрич за обучение на медицински сестри и акушерки. На 30 март 2021 г. Общински съвет – град Добрич, дава съгласие за разкриване на филиала. Оттогава досега са проведени множество срещи на ръководството на Медицинския университет с кметския екип на град Добрич и всички народни представители от Четиридесет Беше избрана сграда, където да се помещава филиалът на Медицинския университет, тоест това е сградата, където се е помещавал колежът до 2006 г. Въпросната сграда се намира в град Добрич, на ул. „Калиакра“ № 54 и е частна държавна собственост. Община Добрич е направила искане до областния управител – това е по време на редовното правителство, за безвъзмездно предоставяне на сградата и е получила положително становище от същия.

за предоставяне на посочената по-горе сграда. С писмо № 02-13-248 от 13 септември 2022 г. Вие уведомявате господин Иван Шишков – министър на регионалното развитие и благоустройството, господин Здравко Здравков – областен управител на област Добрич, господин Йордан Йорданов – кмет на община Добрич, и доктор Валентин Игнатов – ректор на Медицинския университет, че на база данни в Националната карта на висшето образование в Република България, към настоящия момент откриването на филиал на Медицинския университет – град Варна, в Добрич, в който да се провежда обучение по специалностите от регулираните професии акушерка и медицинска страна, не отговаря на условията за откриване на нов филиал, тъй като регионът, в който е планирано откриването на новия филиал, е от тип Г и в него вече се провежда обучение по съответните специалности от регулираните професии. Освен това Министерството на образованието и науката счита, че няма основание имот – частна държавна собственост, представляващ част от сграда „Учебен корпус А, Б, В, Г“ с идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, на четири етажа, находящ се в град Добрич, на ул. „Калиакра“ № 54, подробно описан в акт за частна държавна собственост, да бъде предоставен на Община Добрич по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост с цел откриването на филиал на Медицинския университет – Варна, за обучение на студенти по специалностите от регулираните професии медицинска сестра и акушерка. И с оглед на горното въпросът ми към Вас е:

липсата на медицински сестри не само в областната болница, а и в останалите общински, и не на последно място, необходимостта от откриване на филиал на Медицинския университет в град Добрич, в който да се провежда обучение по специалностите акушерка и медицинска сестра?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Димитрова, министърът на образованието и науката може да инициира пред Министерския съвет процедура за откриване на нови висши училища, техни звена и филиали при условия и по ред, определен в Закона за висшето образование. С промените на Закона за висшето образование от февруари 2020 г. се регламентира приемането на Национална карта на висшето образование в Република България, която определя профилната и териториалната структура на висшето образование в страната по професионални направления и специалности от регулираните професии според социално-икономическото развитие и потребностите на пазара на труда. Картата, подчертавам, е приета с Решение на Министерския съвет № 538 от 22 юли 2021 г. – който следва да се спазва от изпълнителната власт, независимо кое е правителството. Положителната оценка на Националната агенция за оценяване и акредитация на проект за откриване на висше училище, факултет, филиал или колеж е предварително условие за предложение за откриване, а съответствието на Националната карта на висшето образование е първият и основен критерий при оценяването на проекта. Както вече сме уведомили областната и общинската управа на Добрич и ректора на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, на база на данните в картата към настоящия момент откриването на филиал в Добрич, в който да се провежда обучението по специалностите от регулираните професии акушерка и медицинска сестра, не отговаря на предварително зададените условия, тъй като в региона вече се провежда обучение по същите специалности от същото висше училище на територията на град Варна и град Шумен. Министерството на образованието и науката е задължено да спазва националното законодателство и в рамките на своите компетентности полага системни усилия за кадровото обезпечаване на системата на здравеопазване. По наше предложение с Постановление на Министерския съвет от ноември 2020 г. професионално направление „Здравни грижи“ е включено в списъка на приоритетните професионални направления. Така се гарантира по-голям брой на местата за субсидирано от държавата обучение и по специалностите медицинска сестра и акушерка. Мярката се прилага от учебната 2021 – 2022 г. Считам, че споменатият от Вас недостиг на кадри за болниците е породен основно от обективни причини – недостиг поради демографски процеси, мигриране на кадри между градове и държави. От своя страна, Министерството на образованието и науката е предложило и вече работи в изпълнение на Постановление на Министерския съвет от януари 2021 г., с което е приета Наредба за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студентите със сключени договори с работодател. Със средства от държавния бюджет се осигурява напълно или частично заплащането осигурява напълно или частично заплащането на разходите за обучение на студенти, които имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж на студента за периода на обучението и на работно място след успешното му дипломиране. След завършване на висшето си образование тези студенти ще продължат да работят при работодателя си най-малко пет години. Освен това трябва да се отбележи, че Министерството целево увеличава броя на местата за прием по двете споменати регулирани медицински специалности. Съобразно данните за утвърдения прием за настоящата учебна година приемът на студентите по специалността „Медицинска сестра“ в сравнение с учебната 2012 – 2013 г. е увеличен малко над 100%. 100%. Определен е прием от общо 993 студенти, от които за Медицинския университет – Варна, 139 студенти; за специалността „Акушерка“ увеличението е 63% – общо 296 студенти, от които за Медицинския университет – Варна, 80%. цел да бъде компенсиран недостигът на медицински кадри през месец юни тази година Министерството на образованието и науката е предложило създаването при Министерството на здравеопазването на междуведомствена група за определяне на политиката на правителството за преодоляване на недостига на лекари по определени специалности и на други медицински специалисти.

на настоящата ситуация по региони и по професии, след което ще могат да бъдат набелязани конкретни дейности, цели и мерки за постигането им в дългосрочен план. В отговор на Вашия въпрос екипът на Министерството на образованието и науката не е изразил с лека ръка отрицателно становище по конкретната преписка, а е изложил подробни мотиви, съобразени с акт на Министерския съвет и приета

Благодаря Ви. Господин Министър, наясно съм, че град Добрич попада в така наречената зона Г. И задавам този въпрос не заради друго, а поради факта, че с отказа си Министерството обрича болницата, на първо място. Освен това, в отговора, който сте дали, Вие казвате, че следва да се има предвид, че картата е в процес на актуализация и до края на месец ноември 2022 ще има промени. Към настоящия момент вероятно такива промени няма или картата просто не е разглеждана. По отношение на това, което казахте, че в град Варна се обучават медицински сестри и в град Шумен също, данните показват, че в по-голямата си част те остават в градовете, в които завършват, тоест няма как тези, които са завършили във Варна, да дойдат да работят в Добрич. Във Варна има достатъчно много лечебни заведения и места, където съответно те да упражняват професията си и, това означава, че град Добрич остава без медицински сестри. И само да вметна, че към настоящия момент Областната болница работи на минус 90 медицински сестри, като тези, които работят, са в предпенсионна възраст, и 40 от тях са в пенсионна възраст. Именно поради тази причина зададох въпроса, защото администрация, и Общинският съвет, и народните представители – надявам се и тези, които са в това Народно събрание, ще продължат да работят за разкриване на този филиал. Между другото, пропуснах да спомена, че Общинският съвет освен това беше гласувал и средства за ремонт на сградата. Така че в тази връзка наистина е наложително за всеки конкретен случай да се подхожда индивидуално. Благодаря Ви.

Аз споделям разбирането Ви, че за всеки конкретен случай трябва да се подхожда конкретно, защото процедурата в края на краищата приключва с индивидуален административен акт, издаден от Министерския съвет. В отговор на Вашата реплика искам да Ви споделя, че наистина Националната пътна карта в момента подлежи на обществени консултации и предстои актуализацията с акт на Министерския съвет. Благодаря. Преминаваме към следващия въпрос, който е от народния представител Гален Монев и Даниела Дашева относно училищата в България, които разполагат с физкултурен салон. Няма ги. Следващият въпрос е от народния представител Веска Маринова Ненчева и Ирена Тодорова Анастасова относно закриване на целодневната група в село Каравелово към детски градина „Гина Кунчева“, град Карлово. Заповядайте. Уважаема госпожо Председателстваща, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Господин Министър, очаквах от времето, в което Ви зададох въпроса, до днешния ден на Вашия отговор да имаме положително движение на информацията, която очаквам от Вас, но съм скептично настроена. И въпреки всичко, трябва да представя въпроса на вниманието на колегите народни представители и на Вас, така че да чуят хората, които очакват този отговор. Благодаря за вниманието. До мен като член на Комисията по образованието и науката беше изпратено тревожно писмо от жителите на село Каравелово. Вследствие на безпрецедентното наводнение от 2 септември в карловските села са разрушени и засегнати множество лични и обществени сгради, включително сградата на детската градина в село Каравелово. Местните хора трябваше първите седмици сами да се справят с помощта на доброволци Три месеца по-късно на 10 ноември жителите на село Каравелово научават за Решение № 1026 с протокол № 45 от 27 октомври

в село Каравелово към детска градина „Гина Кунчева“, град Карлово. Сградата на детската градина действително е с не малко щети. (Шум и реплики.) Госпожо Председателстваща, само искам да помоля за осигуряване на тишина в залата от страна на колегите. Вследствие бедствието, но все още няма официално конструктивно становище относно възлагателно писмо № РД 85941 от 16 септември на кмета на община Карлово. Родителите на децата, посещаващи група „Детелина“ в село Каравелово, внасят отворено писмо в Общината на 4 октомври, което все още към момента, когато съм поставила въпроса, е без отговор. По настояване на родителите на 4 ноември е проведена среща в детската градина „Гина Кунчева“, град Карлово. Обсъдено е временно децата от закритата група да се преместят в село Богдан до възстановяване на сградата на детската градина в село Каравелово. Родителите получават уверение, че групата няма да бъде закрита. Възстановяването и съхраняването на детската градина в Каравелово е от изключителна обществена значимост, това го знаем всички – когато се закриват училища и детски градини в населените места, е пагубно, и особено в тези толкова трудни за каравеловци времена. Въпросът ми към Вас е: ще бъде ли направена спешна проверка от Министерството по повод

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Ненчева, уважаема госпожо Анастасова, във връзка с поставен от Вас въпрос относно закриването на целодневната група в село Каравелово към детска градина „Гина Кунчева“, град Карлово, Ви информирам: съгласно чл. 256, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование органите на местното самоуправление осигуряват и контролират условията и организацията на дейностите в предучилищното образование в общинските детски градини. С оглед на това от кмета на община Карлово бе изискана информация, от която е видно, че поради нанесени значителни материални щети от проливните дъждове и наводнението на 2 септември 2022 г. на сгради и съоръжения, както и на техническата инфраструктура в населени места от община Карлово, включително и на сградата, в която се помещава детска градина „Гина Кунчева“, с втори адрес за село Каравелово, същата не може да се използва по предназначение. С Решение на Общинския съвет – Карлово, проведено на 27 октомври 2022 г., целодневната група в село Каравелово към детска градина „Гина Кунчева“, град Карлово, е закрита до приключване на ремонтните дейности. Към момента децата от целодневната група в село Каравелово са пренасочени към детска градина „Гина Кунчева“ в град Карлово, като им се осигурява безплатен транспорт с общински автобус. От 21 ноември 2022 г. със заповед на кмета децата от село Каравелово ще бъдат настанени в детска градина в село Богдан, която е в непосредствена близост до село Каравелово до приключването на ремонта. Кметът на община Карлово с писмо от 16 ноември 2022 г. ни е информирал, че Общината разполага с финансови средства за осъществяване на наложителния ремонт и се ангажира да реализира обновяването на сградата, в която се помещава детската градина в село Каравелово. Искам да подчертая, че извършването на проверка на дейности, които са в изключителната компетентност на органите на местната власт, е извън правомощията на министъра на образованието и науката, но ние можем да поискаме по-подробна информация от кмета за скорошното разрешаване на създаденото затруднение и евентуално да сътрудничим, ако намерим общи пътища за реализацията на ремонта, който е необходим на детската градина. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НАДЕЖДА САМАРДЖИЕВА: Благодаря. Желаете ли реплика? Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! Да, за всички е ясна функцията на Министерството на образованието, но самият факт, че ние като народни представители сме принудени да търсим отговор през Министерството за действия на Общината и е достатъчно показателен сам по себе си, така че Ви благодаря за бързата реакция, защото при пускане на въпроса към Вас на 11 ноември, веднага на 17 беше задействана процедура или действия, по силата на които детската градина в село Каравелово беше изчистена и нещата стигат дотам. Днес вече сме краят на ноември. Процесите са приключили. И за мен, и за хората от населеното място буди недоумение тази активност само тогава, когато има някакъв контрол. Това е недопустимо! Разбира се, че ще търсим Вашето съдействие за бързи действия от страна на Общината, още повече, че Общината декларира, че има достатъчно средства, което не възпрепятства бързия ремонт на детската градина. Само искам да уточня, защото Вие не споменахте това, което имаме като информация, предоставена от хората, които се интересуват, детската градина е застрахована на приблизителна сума 200 хил. лв. и към този момент са изплатени една трета от сумата. Отделно имаме дарителска сметка към сметката на детската градина, която е в размер на приблизително 40 хиляди и към общинската сметка има целево дарение в размер на 2 хил. лв., тоест, ако тук говорим за бърз ремонт, мисля, че той би могъл да бъде осъществен, така че мисля, че съвместно ще контролираме нещата. За мен обаче продължава да буди притеснение решението на Общинския съвет, който знае, че е в правомощията с решение на областния управител, но искам да акцентирам, ако се наложи, да помага и Министерството. Решението е следното: „Закриване на целодневна детска градина село Каравелово, промяна на целодневната група към село Богдан; Точка четвърта – задължителната документация на целодневната детска група по т. 2 да се предаде на директора на детска градина „Гина Кунчева“, град Карлово, и да се съхранява в детската градина“. Това Решение на Общинския съвет е доста притеснително. Не зная то дали е върнато от областния управител, не зная то дали има промяна с други решения на Общинския съвет, така че остават два основни въпроса: решението на Общинския съвет закрива или не групата групата в детската градина в село Каравелово? И вторият важен момент е бързият ремонт, за да могат децата на село Каравелово да се върнат в тяхната детска градина. Това, което е всъщност желанието на всички каравеловци, затова и днес задавам въпроса.

Следващият въпрос е от народния представител Гален Симеонов Монов и Даниела Станимирова Дашева относно училищата в България, които разполагат с физкултурен салон. Заповядайте, госпожо Дашева. Уважаеми дами и господа председателстващи! Уважаеми господин Министър, моят въпрос е насочен към това каква информация имате за състоянието на спортната инфраструктура в българските училища, тоест колко от училищата имат салони за спорт и физическо възпитание, към колко от училищата има пригодени класни стаи за практикуване на спорт и да споделите как функционира програмата, насочена към реновирането на физкултурните салони в училищата? Какво е нейното изпълнение, имате ли забележки към критериите, които бяха поставени, може ли нещо да бъде променено своевременно, така че повече училища да се възползват от тази Програма между Министерството на спорта и Министерството на образованието и науката? ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Дашева. Имате думата за отговор, господин Министър.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 В отговор на поставените от Вас въпроси относно броят на училищата с физкултурни салони и пригодени помещения, както и за мерките, които са предприемани последните години за решаването на проблема със липсата на физкултурни салони във всички образователни институции, мога да Ви предоставя следната информация: от общия броя на държавните и общинските училища в България 1654 училища разполагат с физкултурни салони; 536 използват пригодени или обединени помещения; 251 училища нямат нито физкултурен салон, нито пригодено помещение. Сборът на посочените данни е по-голям от броя на училищата, тъй като в някои от най-големите образователни институции се използват, както физкултурни салони, така и пригодени помещения. Според наличната в Министерството информация 74% от българските училища разполагат с физкултурни салони. Отчитайки възможността на поставения проблем относно наличието на условия за спортуване на закрито в българските училища, в Министерството на образованието и науката постоянно се полагат усилия за преодоляването му, като в последните години това се случва в няколко направления. В изпълнение на Постановление на Министерския съвет № 32 от 2022 г. за

изготвен и отразен списък на 50-те най-големи училища без физкултурни салони. С цитираното постановление бяха отпуснати средства в размер на 25 млн. лв. за изграждане и оборудване на физкултурни салони. Предоставянето на повече информация относно изпълнението на Постановлението е от компактността на министъра на младежта и спорта. През 2021 г. Министерството на образованието и науката съвместно с Министерството разработихме Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни площадки и/или спортни съоръжения в държавните общински училища. Програмата се изпълнява на основание чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за хазарта в изпълнение, на който не по-малко от 10% от приходите на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ се разходват за горепосочените капиталови разходи в държавните и общинските училища. През 2021 г. бюджетът на Програмата бе в размер на 4 млн. 40 хил. 925 лв., а през настоящата година е 3 млн. и 600 хил. лв. По Програмата се изпълняват три модула: модул първи „Проектиране и изграждане на нови физкултурни салони“; модул втори „Ремонт на съществуващи физкултурни салони“ и модул трети „Изграждане и ремонт на открити спортни площадки“. Предвид невъзможността на повечето общини да осигурят средства за строителство на нови физкултурни салони, съгласно условията, в Програмата най-голямата тежест в нея е отделено именно на модул по който се одобряват максималният възможен брой проектни предложения за проектиране и изграждане на нови физкултурни салони, а остатъкът от средствата се разпределя между другите два модула. През двете години, в които се изпълнява Програмата за изграждане на нови физкултурни салони, са одобрени за финансиране шест проектни предложения на обща стойност 6 млн. 414 хил. Съгласно чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за хазарта Програмата е ежегодна и през 2023 г. отново ще се обявяват условията и сроковете за кандидатстване по нея. Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ и изпълнява осем проекта за цялостно обновяване на 103 държавни, професионални гимназии, финансирани от МОН. За училищата, за които това е необходимо, проектните предложения са включени и дейностите по изграждане на физкултурни салони. Общо със средствата по Програмата са планирани да бъдат построени седем нови физкултурни салона, като три от тях вече са изпълнени и въведени в експлоатация. В отговор на Вашия въпрос смятам, че екипът на Министерството през последните години изпълнява стриктно актовете на националното законодателство, чрез които се осигуряват средства за физкултурни салони, оценяват тази дейност като приоритетна. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Министър. Желаете ли думата за реплика? Заповядайте, госпожо Дашева. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Министър, изчерпателен беше отговорът, но в разговори с малки училища те споделиха, че поради малкия брой на учениците в тях, те не могат да се възползват от тази програма. Бих Ви помолила, ако има възможност, да има преосмисляне на част от критериите, така че и малките училища да имат възможност да си реновират своите физкултурни салони. Благодаря. За дуплика? Не. Преминаваме към последния въпрос от народните представители Георги Георгиев, Димитър Пашев и Ивайло Василев относно осигуряването на отопление на образователните институции в системата на Министерството на образованието и науката, които ползват природен газ, метан и твърди горива за предстоящата зима. Заповядайте да развиете Вашия въпрос. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, предстоящата зима представя редица наболели проблеми и въпроси пред образователните институции в различни региони на България. Това е валидно и за детските градини, училищата в малките населени места, средищните училища, както и училищата с голям брой ученици. Наред с всички проблеми възникна още една сериозна трудност пред тях – как да си осигурят отоплението за тази година? Проблемът е пряк резултат от енергийната криза, която беше предизвикана от правителството на „Продължаваме Промяната“, „Демократична България“, „Има такъв народ“ и БСП. Сред образователните институции има такива, които се отопляват на газ, на метан, на въглища и на дърва. Това поражда реална опасност от невъзможност децата да посещават детските градини, а учениците да не учат в училище, поради така наречените дървени ваканции, които, разбира се, ще влошат качеството на обучителния процес, а това е нещо, което на всяка цена ние искаме да предотвратим. Предвид гореизложеното, моля да ми отговорите устно на следния въпрос: имат ли готовност държавните и общинските образователни институции да покрият разходите си за отопление през предстоящия отоплителен сезон 2022 – 2023 г.? В тази връзка има ли риск от принудително прекратяване на учебния процес по места? Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Папов. Заповядайте за отговор, господин Министър.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 по повод Ваш въпрос относно готовността на държавните и общинските образователни институции за осигуряване на отопление за образователните институции през предстоящия отоплителен сезон, които ползват природен газ, метан и твърди горива, Ви предоставям следната информация, налична в Министерството: Преди началото на учебната 2022 – 2023 г. Министерството на образованието и науката проучи нарочно готовността на образователните институции за отоплителен сезон 2022 – 2023 г., както и прогнозната стойност на отоплението до края на отоплителния сезон съобразно цените на горивата към началото на месец септември. След обобщаване на оперативната информация се установи, че около 98% от образователните институции са декларирали готовността си за осигуряване на отопление за отоплителен сезон 2022 – 2023 г. Останалите образователни институции са посочили като причина за своята неподготвеност за новия отоплителен сезон продължаващи или предстоящи ремонти на отоплителните системи, несигурност за доставки или снабдяване с определен вид гориво, като газ или дърва, както и липса на възможност за подсигуряване на алтернативни източници на отопление, тъй като съхранението на определени горива има регламентирани изисквания за безопасност. В резултат на съвместната работа на ръководствата на образователните институции, регионалните управления на образованието Министерството и общините към началото на отоплителния сезон тези проблеми частично са решени като част от образователните институции са преминали на друг източник на отопление. Например климатици, на конверторни печки, на еко горива, приключени са ремонтите на отоплителната система най вече на котлите. Ръководствата на училищата и детските градини са осигурили необходимите им количества гориво – нафта, дърва, палети, а тези, които се отопляват на газ, търсят и възможни алтернативи, за да осигурят непрекъснатост на присъствения образователен процес. Всеки от директорите на образователните институции е ревизирал възможните алтернативни инсталации за отопление на сградите и е направил разчет какви средства са необходими, за да е топло в класните стаи. Усилията през настоящия отоплителен сезон са насечени към осигуряване на условия за протичането на нормален, присъствен, образователен учебен процес. Понеже затварянето на образователните институции не само лишава децата и учениците от достъп до качествено образование и обучение, но и влияе върху тяхното психично здраве, увеличава риска от отпадане на образователната система, води до социална изолация. По отношение на бюджетните възможности на училищата и детските градини за заплащане на разходите за отопление следва да посоча, че със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. издръжката на институциите, включени в стандартите за делегираните от държавата дейност, беше увеличена с 10%, като по този начин се предоставиха допълнително 40 млн. лв. на образователните институции. Освен това от 1 април 2022 г. издръжката на общинските детски градини е поета от държавния бюджет, като по бюджета на общините са предоставени допълнително 110 милиона за тази цел. С актуализацията на бюджета за 2022 г. от 1 юли 2022 г. за предучилищното и училищното образование бяха предоставени допълнително 150 млн. лв., в това число и 31 млн. и 300 хил. лв. за увеличаване на издръжката на институциите с 10% и 22 млн. лв. за издръжката на детските градини. С посочените по-горе средства явно, че държавата е предприела действия за увеличаване на финансовите възможности на държавните и общинските институции за осигуряване на присъствен учебен процес. Разбира се, ние следим постоянно и с тревога състоянието на институциите от образованието във връзка с възможностите им за посрещане

Господин Министър, благодаря Ви за изчерпателния отговор. Аз смятам, че 98% е добро число и във Ваше лице аз виждам човек, който би гарантирал наистина, докато Вие сте служебен министър, да не позволи на българските деца да са в дървена ваканция. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Папов. Предполагам, че дуплика не желаете, господин Министър. Не. С това изчерпваме въпросите към Вас. Благодаря за участието в днешния парламентарен контрол. Продължаваме с въпросите към служебния министър на околната среда и водите Росица Карамфилова. Първият въпрос е от народния представител Димитър Пашев относно критично ниското ниво на водния обем на язовир „Копринка“. Заповядайте да развиете Вашия въпрос.

Господин Председател, госпожо Министър! Според ежедневния бюлетин за състоянието на водите на Министерството на околната среда и водите към 2022 г., всъщност оттогава ми беше и въпросът, водата в язовир „Копринка“ е на ниво 13,54% от общия обем и едва 10,12% от полезния обем на водния басейн. Тези стойности се наблюдават още от края на месец септември. Аз самият посетих язовира, от този район съм, в този край живея, познавам много добре язовира, също разговарях и с доста граждани, които са от региона, и всъщност това, което споделихме помежду си като общи впечатления, е, че никога язовир „Копринка“ не сме го виждали чак с толкова ниско ниво на водата. Реално само в централната част на язовира имаше вода. Всички ръкави бяха тотална суша, можеше спокойно там, където някога е имало вода, и то в голяма дълбочина, да пресечеш от единия бряг до другия. Това, което коментирахме, беше, че за разлика от предни години, когато също се е случвало язовирът да е в подобно състояние, този път не се наблюдава пресъхване на някои от притоците му, като река Габровница, като река Лешница. Предвид гореизложеното, моля да отговорите на следните въпроси: какви са причините за критично ниските нива на полезния воден обем в язовир „Копринка“? В тази връзка, има ли системно нерегламентирано източване за частни цели на водни обеми от язовира? Има ли пряко отношение към това дейността на ВЕЦ „Копринка“ и ВЕЦ „Стара Загора“, които са собственост на „Енерго про“ – ЕАД?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

язовир „Копринка“ е комплексен и значим язовир, включен в Приложение № 1 от Закона за водите, като редът и начинът за управление и разпределяне на водите се определя в съответствие с издадените разрешителни за водовземане и утвърдените от министъра на околната среда и водите годишен и и месечни режимни графици за използването на водите от язовира. Водите от язовир „Копринка“ се използват приоритетно за напояване, както и за промишлено водоснабдяване и за електропроизводство. Язовирът е едногодишен изравнител с общ обем 142,2 млн. куб. м, като предназначението му е през пълноводието да акумулира вода за обезпечаване на приоритетно водовземане за напояване през сухите месеци. Закономерно, след приключване на напоителния сезон в края на годината, обемът на язовира принципно е нисък, като се запълва бързо през пролетното пълноводие. ВЕЦ „Копринка“ и ВЕЦ „Стара Загора“, които споменахте, работят на подчинен режим, като преработват водите, разширени с месечните графици за напояване, до 110 млн. куб. м и за промишлено водоснабдяване – до 2,75 млн. куб. м годишно. Следва да се има предвид, че от язовир „Копринка“ се напояват оризови култури, които изискват значително количество водни обеми, като обемите за напояване определят енергийно преработените водни маси. Предвид това, че напояването е с висок приоритет през 2022 г. чрез месечните графици са разрешени всички заявки на „Напоителни системи“, което определя и ниското ниво във водохранилището в края на напоителния сезон. Към 9 ноември, когато задавате въпроса, язовирът е с обем 19,3 млн. куб. м, като постъпилият до края на месец октомври приток е по малък от прогнозирания приток за суха година. Запълването на язовира с обем около 20 млн. куб. м в края на месец октомври не е прецедент за язовир „Копринка“. Подобен обем за същия период от годината – аз помолих да се направи справка назад,

Причината за ниския обем в язовира е приключването на напоителния сезон и постъпилият малък приход към язовира, което е характерно за условията на суха година. Искам да отбележа нещо. Особено нисък приток се наблюдава през последните месеци, като в периода юли-октомври в язовира са постъпили около и под 3 млн. куб. м месечно, което е под прогнозния приток за много суха година с обезпеченост 95%. Във връзка с регистрирания малък приток към язовир „Копринка“ какво предприехме ние? С месечните графици за използване на водите от комплексни и значими язовири в река Тунджа след язовира се осигурява единствено и само минимално допустимото в размер на 1 мн. куб. м месечно, което е в съответствие с годишния график за суха година. Освен това, след приключването на напоителния сезон от месец октомври от язовир „Копринка“ се подават пренебрежимо малки количества, които са единствено и само за промишлени цели. От язовир „Копринка“ не се подават води за питейно-битово водоснабдяване и съответно няма издадени разрешителни за водовземане за питейни цели. ВиК Стара Загора, се водоснабдява от водовземни водоизточници, като в Министерството на околната среда и водите не са постъпвали сигнали, касаещи дейността на Дружеството относно възникнали проблеми с водоснабдяването. Благодаря Благодаря, уважаема госпожо Карамфилова. Заповядайте за реплика, господин Пашев. Благодаря за отговора. Тоест ние всяка година разчитаме на това да има достатъчно дъждове и зимата да има снегове, които да осигурят и напълването на язовира през пролетта. Ако обаче се случи, че наистина годината е сушава? Сега аз мога да Ви споделя какво се говори в нашия край, че доста и от подземните води всъщност са намалели, аз затова съм внесъл

в язовир „Копринка“ за задоволяване на комплексните нужди на всички водоползватели и водопотребители? И тук искам да отбележа нещо, че сред нас витае и едно нас витае и едно може би притеснение или по-скоро опасение, че самият язовир и това, за което се използва всъщност, едно от неща, които ми казахте, като основна функция, е електропроизводството. Обаче сега в момента вече ВЕЦ-ът не е държавен, той е частен, на чужда частна компания и всъщност това, което се получава, е, че една чужда компания печели от българския ресурс вода, който е изцяло наш, от нашия язовир, който държавата е построила, и в крайна сметка е собственост на България. И всъщност гражданите и българите са ощетени да използват това бих го нарекъл невероятно хубаво място – язовир „Копринка“, свързано с всички техни нужди, които са регламентирани и от Закона – за отдих, за за риболов, за гарантирани нужди и от напояване, както Вие посочихте, че е основна функция. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Пашев. Желаете ли думата за дуплика? Заповядайте, госпожо Министър. Благодаря. Уважаеми господин Пашев, безспорно всички сме съгласни, че това е едно прекрасно място – язовир „Копринка“, но трябва да сме наясно, че неговото запълване няма как да не се влияе от климатичните условия, от притока, но аз искам да кажа нещо допълнително, ако ми позволите. ВЕЦ „Копринка“ и ВЕЦ „Стара Загора“ работят на режими, наложени от напояването, а извън напоителния, при наличие на вода, ВЕЦ „Копринка“ работи на режим, наложен от енергийната система, като преработените води се подават в река Тунджа. Освен това особеностите, които се налагат съгласно Закона при експлоатация на управлението и които считам, че до висока степен гарантират все пак наличието на вода, е основно схемата на язовира да се подава на водите след него, като част от тях се отклоняват по поречието на река Марица, а друга част в река Тунджа. Не на последно място, при състояние на месечен график след преценка на очаквания прогнозен приток, ако е необходимо, се поставят условия за ненадвишаване на съответния определен максимален обем, като ние поставяме допълнителни условия за действие при наличие на съответния приток и обем. И за да подкрепя тези свои действия, проверих всъщност какви са справките назад. Месец юли язовир „Копринка“ е имал разрешение около и под 30 млн. куб. м – говорим в активен напоителен сезон, за ползване. Месец август – също толкова,

18 милиона отиват за напояване, тоест спира се останалата дейност. След това, месец октомври на язовир „Копринка“ сме намалили ползването на водите – 0,117 куб. м вода, което категорично да гарантира запазването на минималния обем в язовира. Язовир „Копринка“ визирам месец ноември, последният месец – 0,106 куб. още повече намалява потреблението, като 0,105 са за промишлено водоснабдяване – там има няколко: „Домейн Менада“, „Слънце – Стара Загора“, за съвсем дребни промишлени нужди. Това, което ние предприехме не само да намалим просто сметките или дадените количества, е да прилагаме алгоритъм, който в края на летния след преставане на съответните напоително-поливни норми, респективно функции от площта и на съответните територии и това – до висока степен. Освен това Националният институт по метеорология и хидрология е вече към Министерството на околната среда и водите, така че можем да правим дългосрочни прогнози и по този начин да се минимизира съответно намаляване и евентуалната щета от липса на вода в язовира. Благодаря Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Преминаваме към въпрос от народния представител Климент Шопов относно непозволено горене на гуми и нерегламентирани сметища в землището на село Чинтулово, община Сливен, област Сливен. Заповядайте, господин Шопов, имате думата. Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Министър, след среща с граждани ми стана известно, че през дните 30 и 31 октомври на територията на село Чинтулово, община Сливен, е имало непозволено горене на гуми. Жители от района постоянно се оплакват от множество нерегламентирани сметища, намиращи се в землището на селото, образувани вследствие на извършване извършване на незаконен бизнес с излезли от употреба моторни превозни средства, а също и от отпадъци на черни и цветни метали. Въпросът ми към Вас е: какви мерки ще предприемете, за да прекратите незабавно тези практики, тъй като те са дългогодишни

усещане за необходимост от допълнителни действия и до висока доза безсилие, но ще отговоря конкретно какви действия са предприети. През последната година експертите от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора, където се намират въпросните, упоменати от Вас селища, предприемат активни действия и наистина имаме засилване на контрола с оглед предотвратяване на нарушенията, касаещи нерегламентираните дейности с черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства на територията на село Чинтулово и село Селиминово, община Сливен, град Сливен. Практиката, която имаме, и установеният анализ показват, че тези нарушения се извършват основно от физически лица в частни имоти, които по никакъв начин не отговарят на изискванията на Закона за управление на отпадъците. Към настоящия момент на територията на село Чинтулово, община Сливен, проверих в регистъра на издадените разрешителни за дейности с черни и цветни метали или за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, няма регистрирани площадки, включително и на отпадъци нито за изкупуване, нито за преработка на черни и цветни метали, още по-малко на излезли от употреба моторни превозни средства, на които са издадени документи за дейности с отпадъците. Тоест тук говорим за абсолютно незаконосъобразна дейност. цел засилване, въпреки това, на контрола и незаконната търговия с черни и цветни метали и минимизиране на риска, преустановяване на тези системни нарушения, свързани с нерегламентираните дейности с отпадъци в община Сливен, само за периода от 1 ноември – 7 ноември, в рамките на седмица, от страна на Регионалната инспекция са извършени 27 броя извънредни проверки, всичките са след 11,00 ч вечерта. За констатирани нарушения при осъществяването на проверката са издадени 13 броя актове за установяване на административни нарушения, 8 броя от тях на физически лица в село Чинтулово, 4 броя на физически лица от село Селиминово и 1 брой на юридическо лице, което има такава площадка за извършване на дейности в град Сливен.

Благодаря Ви, госпожо Министър, за справката и действията, които РИОСВ – Стара Загора, е предприела. Искам тук да обърна внимание, че в община Сливен и в самата област, община Котел, община Твърдица, има изключително много нерегламентирани сметища. В Закона за управление на отпадъците, чл. 113 пише, че директорът на РИОСВ или оправомощеното от него длъжностно лице упражнява контрол. Тоест упражнява е активност, то вменява една активност активност, която като активен гражданин не съм видял. Тук имам множество сигнали, на които е отговорено, че са пратили предписания на Общината. След известно време е трябвало пак да пращам сигнали, пак са ми отговаряли, че са пратили предписания и никога не се е стигало до някакви наказания. Тук мога да Ви покажа много различни снимки от нерегламентирани сметища – Драгоданово, между Градец и Медвен,

И може би най-потресаващото е в град Сливен, където до селищното образувание „Изгрев“ има една яма, която се вижда, която редовно се пълни с боклуци, след това един багер идва, изкопава боклуците и пак всяка седмица се обновява това нещо. Това е по средата на града потресаващо. И за него съм подавал сигнали, абсолютно никакъв отговор. Вчера минах оттам, състоянието е същото. Естествено не мога да вменявам никаква вина на Вас, Вие сте служебен министър,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

това, което ми показахте, за съжаление, не бих могла да го определя, че е само на територията на Сливен и региона. Много хубаво отбелязахте, съгласно Закона за управление на отпадъците отговорността за липсата и контрола за тези нерегламентирани сметища е на местната Връщайки се в предния Ви въпрос, отново бих искала да дам препратката, че местната власт също има ангажименти. Опитвам се да кажа следното: безспорно е, че само с координация и като ходим на място и проверяваме, и си пишем предписания, нещата няма да стигнат до техния финален завършек. Първо, трябва да има изпълнение на ангажиментите на всеки по веригата – от местната власт през координиране от страна на Регионалната инспекция. Второ, както неколкократно изразих от началото на водената от моя кабинет политика, е, че всъщност ние в момента проследяваме как последващият контрол и дадените предписания са адресирани, не просто да дадем предписания. Поела съм една кампания в тази посока, но трябва да работим, защото тези отпадъци са хвърлени от нас, от нас – гражданите. Дори до всеки един от тези чували със смет да поставим по един инспектор или един служител от Общината, ние като общество, първо, трябва да променим мисленето си. За целта трябва да създадем условия, които са свързани с това, знаем, повишаване на стандарта, най-малкото да има регламентирани сметища, където да се изхвърлят тези нерегламентирани отпадъци, и усилията са комплексни. Връщам темата по отношение на ангажиментите на Регионалната инспекция. Колегите използват инструментите, които Законът им е определил. В началото започнах с изказа, че до висока доза безсилие, защото в много висока доза се среща и отпор от местното население, не визирам определен регион, за това контролният орган да не може да изпълни своите ангажименти. Събират се групи от 50, 60, 70 човека, които във висока степен пречат на контролната дейност. Налага се викане на властите на реда, така че да може да се гарантира безопасност по време на провеждане на проверката. Благодаря Ви. Аз бих искала да ми

относно спазване на националното законодателство по отношение на изискванията за извършване на екологична оценка. Заповядайте, госпожо Заркин, да изложите Вашето питане. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър! В Закона за опазване на околната среда Глава шеста – „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда“, се регламентира необходимостта от извършването на екологична на екологична оценка на планове и програми, които са в процес на изготвяне или одобряване от централни и териториални органи на изпълнителната власт, органи на местно самоуправление и Народното събрание – това е чл. 81, ал. 1, т. 1. С екологична оценка се цели интегриране на предвижданията по отношение на околната среда в процеса на развитие като цяло и въвеждане на принципа на устойчиво развитие – чл. 81, ал. 2. Екологичната оценка на планове и програми се извършва едновременно с изготвянето им, като се вземат предвид техните цели, териториален обхват и степента на подробност, така че да се идентифицират, опишат и оценят по подходящ начин възможните въздействия от прилагането на инвестиционните предложения, които тези планове и програми включват – чл. 81, ал. 3. Екологичната оценка на плановете и програмите се съвместява изцяло с действащите процедури за изготвяне и одобряване на планове и програми – чл. 82, ал. 1. Екологичната оценка на планове и програми завършва със становище или решение на компетентния орган. Влязлото в сила становище или решение е задължително условие за последващото одобряване на плана или програмата. Органите, отговорни за одобряване и прилагане на плана или програмата, се съобразяват със становището или решението и с поставените в тях условия, мерки и ограничения – чл. 82, ал. 4. тази връзка с цел изясняване на позицията на държавата по отношение на спазването на гореизброените разпоредби на националното ни законодателство, които ясно регламентират и мотивират необходимостта от извършване на екологична оценка на стратегически документи, Ви отправяме следното питане: каква е Вашата позиция по отношение на прилагане на разпоредбите на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, които транспонират Директива 2001/42 и необходимостта от коментари и бележки от страна на Европейската комисия за прилагане на тези разпоредби по отношение на Дългосрочната стратегия за смекчаване на измененията на климата до 2050 г. на България. Благодаря, уважаема госпожо Заркин. Заповядайте за отговор, госпожо Министър, имате три минути.

Съгласно чл. 15, § 5 на посочения регламент Дългосрочната стратегия трябва да се основава на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република Дългосрочната стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на Република България очертава основно изводи от оценката на потенциала на България, базирана на енергийно и климатично моделиране,

Дългосрочната стратегия основно и само посочва пътищата за развитие на енергийната система след 2030 г., за да бъдат спазени целите за значително намаляване на емисиите. Понастоящем искам да обърна внимание, че визираният Интегриран план в областта на енергетиката и климата с възложител Министерството на енергетиката е в процедура по екологична оценка и оценка за съвместимост. Проектът на Дългосрочната стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на Република България е изготвен от избрани от Европейската комисия консултанти и платен от Европейската комисия в рамките на предоставена от Комисията техническа помощ чрез Програмата за подкрепа на структурни реформи след съвместно кандидатстване с Министерството на енергетиката. Окончателният доклад за Дългосрочната стратегия е предоставен от консултантите на Европейската комисия през месец март 2021 г., тоест още тогава след изтичане на официалния срок за докладване. Редовното правителство в периода декември 2021-юли 2022 г. е имало достатъчно време и действия, така че да предприеме както разработване на Стратегията, така и по отношение на Дългосрочната стратегия за климата, особено след срещата на 14 февруари 2022 г. на заместник министър-председателя по климатични политики и министър на околната среда и водите с генералния директор на Генерална дирекция „Действия по климата“, на която от страна на Европейската комисия изрично е подчертано, че България следва в максимално кратък срок да подаде конкретна информация и да информира регулярно Комисията за развитието на цялостния процес. Именно поради непредприемане на навременни действия в края на месец септември 2022 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу Република България за липсата на уведомление от страна на Дългосрочната стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 Обръщам внимание, че още преди да е стартирала процедурата на 1 септември тази година, от служебния кабинет бяха предприети спешни действия съществуващият проект, разработен 2021 г. с техническите средства и помощ на Европейската комисия, да бъде публикувана на портала за обществени

процедура се очаква да бъде закрита още в начална фаза. Следва да се има предвид, че в прерогативите на Европейската комисия да прецени дали националните дългосрочни стратегии са достатъчни, за да може Европейският съюз да постигне количествено и колективно целите и задачите, заложени в Регламента за управление, като информира държавите членки за евентуални пропуски. Министерството на околната среда и водите очаква коментари от страна на Европейската комисия и има готовност на този етап при необходимост да се стартира стратегическа екологична оценка. Не на последно място, трябва да се отчете обстоятелството, че в близките месеци предстои приемането на ключови за постигането на климатична неутралност до 2050 г. документи. От една страна, в изпълнение на изискванията на чл. 14 от Регламент 2018 в срок до 23 юни 2023 г. следва да бъде актуализиран визираният Интегриран план в областта на енергетиката и и от друга страна, в изпълнение на реформата, заложена в Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, в процес на разработване е пътна карта към климатична неутралност. Пътната карта се изготвя от Комисията за енергиен преход към Консултативния съвет за европейската зелена сделка към Министерския съвет. На база всичко гореизложено и на база на тези стратегически документи и с оглед на новите реалности в геополитически, икономически и енергиен план ще се извърши актуализация на Дългосрочната стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на Република България. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Министър. Заповядайте, госпожо Заркин, за два уточняващи въпроса за две минути. Благодаря Ви, госпожо Министър. Аз съм последният човек, който би оспорил крайната необходимост да имаме Дългосрочна стратегия за смекчаване на измененията на климата, но както разбираме, тя се базира на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата, за който също не е спазена процедурата за екологична оценка. Тоест той и в момента е в такава процедура, не е била приложена разпоредбата на Закона за опазване на околната среда Подробно изчетох разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, касаещи необходимостта от екологична оценка, и там никъде не се казва, че когато имаме спешност, тя не бива да се прилага. Моите уточняващи въпроси: ще бъде ли направена екологична оценка на Дългосрочната стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на България и в какъв срок? Поставям този въпрос, защото не разбрах в крайна сметка какво налага ние да очакваме бележки и коментари от Европейската комисия, за да си приложим нашето национално законодателство? И в тази връзка е вторият ми въпрос: ако Министерството на околната среда и водите не прилага Закона за опазване на околната среда, как може ние да изискваме от гражданите – било то физически или юридически лица, да спазват този закон? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Заркин. Заповядайте за отговор, госпожо Министър, имате три минути. Благодаря. Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Заркин, благодаря за доуточняващите въпроси, които считам, че по този начин ще надградят дадения от мен отговор. Понастоящем Интегрираният план в областта на енергетиката и климата, както вече споменах, 21 – 30, всъщност е в процедура по екологична оценка и оценка на съвместимост – не е приключила процедурата. Това е изключително важно, защото, както сама отбелязахте, Дългосрочната стратегия за смекчаване изменението на климата очертава основните изводи и оценката на потенциала базирана основно на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата. Така че безспорно в хипотезата, че трябва и ще се наложи, както упоменах и геополитическата обстановка, ще има доразработване и надграждане на Дългосрочната стратегия климата, която е разработена в далечната 2021 г. и до висока степен следва към настоящия момент да адресира към настоящите предизвикателства. Нещо повече, Министерството на околната среда и водите прилага принципа и Закона за опазване на околната среда и водите и подлага на преценка необходимостта от разработване на екологична оценка на всеки един от стратегическите документи, респективно плановете за действие. В този контекст, разбира се, че секторната дирекция е подала заявление към другата секторна дирекция, защото в случая е до министъра едната дирекция чрез министъра до другата дирекция, но няма излязло решение. Предвид ситуацията и най-вече с оглед отговорността, че това е първо, стратегически документ, който начертава рамката, второ, той основно надгражда и дава сценарии, които са за съществуващите политики и мерки, които държавата трябва да предприеме, тоест не говорим за фактически действия, инфраструктурни проекти или мерки, а говорим по-скоро за сценарий и моделиране, това до висока степен променя обхвата на Стратегията. Но най-важното е следното: с тези действия и с настоящите такива приемането на Дългосрочната стратегия гарантира възможността България да адресира към наказателната процедура и ние вече сме нотифицирали Дългосрочната стратегия пред Европейската комисия. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Министър. Имате право да изразите отношение, госпожо Заркин. Не. Преминаваме тогава към следващия въпрос. Само да кажа, че ако сме малко по-стегнати, ще можем да направим два въпроса до края на пленарното заседание. Сега преминаваме към въпрос от народния представител Димитър Найденов относно вътрешни проверки за липса на извършена оценка на въздействието върху околната среда. Заповядайте да развитие Вашия въпрос. (Реплики.) Казват, че отсъства колегата. Тогава преминаваме към въпрос от народния представител Иван Белчев относно замърсяване на околната среда от предприятията в град Русе и региона. Заповядайте.

господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Въпросът ми е свързан със замърсяването на околната среда от предприятията в град Русе и региона. Борбата за чист въздух в Русе датира от 80-те години на миналия век. След множество протести на русенци в началото на 90-те замърсяването с хлор от румънския завод „Верахим“ е преустановено. В последните 10 години русенци отново са подложени на замърсяване на въздуха и те усещат неприятни миризми, които определят като миризма на бакелит, идваща с ветровете от изток и миризма на разредител или мастило, идваща с ветровете от запад. Жителите на квартал „Здравец“ в Русе често се оплакват от миризма на моторни масла и са подложени на запрашаване от въглищен прах от близкостоящ брикетен склад. Сигнали за замърсяване на въздуха се получават през нощта или рано сутрин. В някои от обгазяванията миризмата на бакелит е съпроводена с дразнене в гърлото и очите. За жалост служителите на РИОСВ – Русе, не разполагат с голям набор от мобилни сертифицирани измервателни уреди. Това са газ анализатори, термокамери, дрон с термокамера, датчици за химични съединения в близост до потенциалните предприятия –замърсители, и и това пречи за законосъобразно издаване на актове за нарушения, свързани с неприятни или вредни миризми. В момента служителите на РИОСВ – Русе, използват метода на органолептична проверка. Тоест усещат миризмите със собственото си обоняние. Във връзка с гореспоменатото моля да ми отговорите на следния въпрос: какви действия ще бъдат предприети за спазване на екологичните норми към предприятия, източници на неприятните миризми на бакелит, разредител и моторни масла? Благодаря Благодаря, уважаеми господин Белчев. Заповядайте за отговор, госпожо Карамфилова.

оплакванията на гражданите на Русе през последните години са свързани с разпространението на неприятни миризми, като въздействието им върху човешкото здраве се оценява от здравните органи, но на ниво Европейски съюз няма регламентирани норми за миризми като норми за допустими емисии и като норми за качеството на атмосферния въздух. Принципно миризмите не могат да се измерват с конвенционални технически средства за индивидуални химични съединения, което създава практиката да се използва човешкото усещане за миризма. Конкретно в град Русе в рамките на европейски проект е извършено експериментално пробонабиране със специален апарат OdorPrep. Впоследствие пробите са анализирани в специализирана лаборатория в Италия. Министерството на околната среда и водите е осигурило първоначално средствата за изпълнение на този проект. Поради високия обществен интерес и честите оплаквания от граждани към онзи момент Министерството предлага на Община Русе тя да продължи реализацията му. С мотив, че липсва нормативно заложен показател за определяне на отделяните миришещи вещества, подготвени кадри, както и висока стойност на лабораторните анализи, общинските власти не реализират възможността да наемат и използват въпросната апаратура. Във връзка с предложението Ви за измерване на миризми от промишлени обекти, за използване на мобилни сертифицирани измервателни уреди, дронове и подобни, които упоменахте, моля да се вземе предвид следното: съгласно европейското и националното законодателство интензивно миришещи вещества подлежат на контрол от акредитирани лаборатории с използването на изрично установени методи и средства за измерване, но единствено когато същите вещества се явяват и вредни вещества и за тях в законодателството по опазване на околната среда са определени съответните норми. Сами знаем, че нормите на чувствителността на човека и тези за качество на атмосферния въздух са различни. За периода септември-ноември 2022 г. в Регионалната инспекция – Русе, са постъпили 60 сигнала от граждани за неприятна миризма на изгорял бакелит и 45 за неприятни химически миризми на разтворители. Сигналите са отново, както казвате, след работно време, основно през нощните часове. При получаване на сигнал, независимо от работното време, експертите на Инспекцията са извършили обходи на посочените в сигналите райони, като наличието на миризми в тези тези конкретни случаи не е потвърждавано органолептично, с изключение на един случай и са предприети съответните административнонаказателни действия. Във връзка с искането в парламентарното питане за задълбочена съвместна проверка за спазване на условия в комплексното разрешително и строителен надзор информирам, че принципно предприятията, предприятията, притежаващи разрешителни съгласно екологичното законодателство, се проверяват и планово, и извънредно. Освен това на проверките присъстват и представители на други държавни институции, имащи правомощия и касаещи дейността на операторите. Благодаря Ви. Благодаря, уважаема госпожо Министър. Имате думата за реплика, господин Белчев. Благодаря Ви, господин Председател. Благодаря Ви, госпожо Министър. Уважаеми народни представители! По този начин в Русе се найлонова торбичка), защото ние направихме една акция, която беше не само в Русе, но и национална. Има множество проблеми, свързани с миризмите, свързани с чистотата на въздуха. За да проверим какво има в тази торбичка, която от 12 септември (показва), отново една нощ, в която лично аз от моя балкон усетих неприятната миризма на бакелит, напълних тази, или както се казва в Русе кесийка, и заедно с други граждани решихме да ги изпратим към Министерството. Вие сте получавали от нас, Вие сте получавали и от други градове, които са в мрежата на „Дишай България“ – едно обединение от активни граждани, които се стремят да подобрят чистотата на въздуха в градовете и населените места в България. Определено има нужда България от закупуването на техника, която, както Вие споменахте, да изследва съдържанието на миризмите, а не те да бъдат изпращани към лаборатории в чужбина, защото проблемът е на много места, той не е само в Русе, но в Русе имаме наистина множество сигнали, Вие ги споменахте. Само за два месеца те са над 100, така че редно е да бъде закупена такава апаратура и ще се радвам да ми отговорите какви инвестиции са предвидени в закупуването или обогатяването на подобни инструменти? И също така към възможността да се направи лаборатория на територията на България, която да изследва какво съдържа

Благодаря. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Белчев, аз Ви каня на разговор в Министерството, защото в момента това е тема, която много сериозно ние обсъждаме. Ще кажа само няколко важни неща според мен. Първо, имаме нужда от законодателни промени и в Комисията по околна среда начертахме някои от тях, свързани с преките взаимодействия между органите на здравеопазване и Министерството на околната среда и водите. Не на последно място, с наличната апаратура – и в момента сме направили анализ доколко и как може да се анализират, когато те са свързани с качеството на атмосферния въздух. Освен това допълнителният мониторинг, както точно упоменахте, е наличният инструментариум в областта на качеството на атмосферния въздух и в отговор на сигналите на граждани на миризми ние подхождаме по този начин, търсейки по различните причини всъщност какво е отношението върху качеството на атмосферния въздух. Това е само частично основание, защото, затова визирам законодателни алгоритми за търсене на влиянието, определянето на миризмите като вредни такива за човешкото здраве. Така че наистина това е важна тема, която и аз съм поела. Ключово още нещо, че всъщност резултатите от този проект – ние направихме допълнителни анализи, дори се поиска като оферти и колко ще струва, но това няма да реши въпроса. Необходимо е, първо, да построим алгоритъма, да имаме законодателни, да има мерки, да се видят какви са европейските практики и тогава да се установи съответната, така че не просто да осъществяваме контрол или да даваме дадени предписания, а наистина да има ефективност от тези мерки. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, госпожо Министър. Ще приключим контрола със следващия въпрос от народния представител Климент Шопов относно заличаването от Държавния регистър на защитените природни обекти вековното дърво „Стария бряст“ в град Сливен. Заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, символът на Сливен „Стария бряст“, на който са бесили войводи и хайдути и който е част от герба на община Сливен, е гласуван със 77 хил. 526 гласа и става „Европейско дърво на годината 2014 г.“ Българи от цялата страна и чужденци са издигнали в почит това историческо дърво. 1058 от 18 декември 2020 г. обаче дървото е било заличено от Регистъра със защитени природни обекти, Регистърът, който определя дали едно дърво е вековно или значимо. С една заповед гордостта на град Сливен е обявена за незначима. Предвид гореизложеното, моля да ми отговорите устно на следния въпрос: каква е причината, поради която дървото е обявено за изсъхнало или невъзстановимо увредено и заличено от Регистъра на вековните дървета в България? Ако заличаването на „Стария бряст“ от Регистъра на вековните дървета в България не е оправдано, Министерството на околната среда и водите ще предприеме ли действия по възстановяването му? ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Шопов. Имате думата за отговор, госпожо Карамфилова.

дървото „Старият бряст“ е обявено за природен паметник по смисъла на Закона за защита на природата, е отменен с Постановление на Министерството на горите № 4041 от 10 май 1949 г. През месец август 2020 г. представители на Регионалната инспекция – Стара Загора, и Община Сливен извършват проверка на вековното дърво от вида „полски бряст“ – вековното дърво „Стария бряст“. От проверката изготвят констативен протокол, в който е констатирано, че стволът и останалите седем клона на дървото са напълно изсъхнали и същото е невъзстановимо увредено. Цитирам Ви данните от протокола. Съгласно чл. 113, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие: „Унищожени, изсъхнали или невъзстановимо увредени защитени дървета се заличават.“

Същата е подложена на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник. В рамките на този срок в Министерството на околната среда и водите не са постъпвали жалби или съображения. Вземайки предвид направените констатации при извършената проверка през месец август 2020 г., издадената заповед е счетена за законосъобразна и и целесъобразна, тъй като дървото, за съжаление, вече не притежава характеристиките на вековно и забележително дърво по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Отговорих Ви съвсем в буквата и нормата на закона, а емоционалната част ще я запазя за себе си. Благодаря. Благодаря, уважаема госпожо Карамфилова. Заповядайте за реплика. Благодаря за изчерпателния отговор. На сливналии обаче е ясно, че стволът е жив, защото оттам растат нови клонки. Ще Ви помоля да преразгледате това решение да се изкара от този списък и да се обяви това дърво за изсъхнало, защото това дърво означава много за сливналии. Мисля, че трябва да се положат всички възможни усилия да се спаси и да се възстанови. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Шопов. Заповядайте за дуплика, госпожо Министър.

така че да – ще бъде. Ще дам допълнително отговор на поставените въпроси. Позволете ми да завърша с нещо позитивно. Вековните и забележителни дървета, обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие в България, са над 1500 от вида бук, дъб, бряст, чинар, орех, ясен, явор, топола, мура, бор, ела, смърч и други. Можем да се похвалим с едно завидно разнообразие от вековни и забележителни дървета. Благодаря. Добър завършек на днешния парламентарен контрол. Благодаря, уважаема госпожо Министър. Ще продължим, госпожо Заркин, следващия път, няма как. Следващо редовно заседание – утре от 9,00 ч. Закривам заседанието.